Ég spurði líka um hvort meiri hlutinn myndi gera grein fyrir því hvað þau vildu gera við reglugerðarheimild frumvarps um húsnæðisbætur ef þau höfnuðu því að taka burt reglugerðarheimild ráðherra vegna skerðingarhlutfallsins. En enginn hefur beðið um orðið, sem mér finnst áhugavert því að þessir flokkar sem eru í meiri hluta vildu ekki hafa þessa reglugerðarheimild fyrir ráðherra árið 2016, enginn þeirra.

sem segir skýrt, með leyfi forseta: „Nefndin telur óæskilegt að veita ráðherra slíka heimild án nánari afmörkunar og leggur því til að málsliðurinn falli brott.“ Rosalega skýrt. Í þessari heimild eru tvö atriði; annars vegar að setja reglugerð um frítekjumark og hins vegar um skerðingarhlutfall.

Það er beinlínis skylda fyrir ráðherra að hækka frítekjumarkið samkvæmt launaþróun og efnahagsþróun. Ekkert svoleiðis með skerðingarhlutfallið, augljóslega, enda er það allt annars eðlis. En meiri hlutinn hérna vill halda þessu. Ég veit ekki af hverju. Það er ekki búið að útskýra það. Ég skil ekki af hverju það er enginn hérna sem segir: Ég skal koma að útskýra. Hvað er í gangi? Einhver? Nei.

Ég trúi því ekki að það sé í alvörunni stefna ríkisstjórnarinnar að láta grunnatvinnuleysisbætur rýrna að raunvirði næstu mánuði. Ég trúi ekki öðru en að stjórnarliðar hafi fellt þessa tillögu vegna þess að þessu verði breytt með reglugerð eins og venjan hefur verið þegar hefur komið að hækkun atvinnuleysisbóta á undanförnum árum. Mér þætti vænt um að fá staðfestingu á því frá hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra: Á ekki örugglega að breyta reglugerð þannig að atvinnuleitendur sitji ekki eftir? Og ef ekki,

Á ekki örugglega að láta atvinnuleysisbæturnar fylgja hækkun almannatrygginga með breytingum á reglugerð eftir að þetta frumvarp hefur verið samþykkt?

er ítrekað búinn að fá að heyra það hér í dag að það verður séð til þess að þetta fari inn í velferðarnefnd og fari þá leið. Framsögumaður málsins tók það skýrt fram hér í dag.

SPEECH_BEGIN Forseti. Nú er lögreglan í óðaönn að undirbúa mestu fjöldabrottvísanir Íslandssögunnar; það á að reka 270 flóttamenn úr landi. Þetta er fólk með viðurkennda stöðu flóttamanns og mörg hver munu lenda á götunni í Grikklandi og Ungverjalandi þar sem ástandið er ömurlegt. Dómsmálaráðherra getur komið í veg fyrir þetta með leiðbeinandi tilmælum eða með afmörkuðum reglugerðarbreytingum. Ríkisstjórnin hefur það í hendi sér að tryggja að fólk sem hefur dvalið lengi á Íslandi vegna fordæmalausra aðstæðna í heimsfaraldri fái að búa hérna áfram, vinna á Íslandi, auðga samfélagið okkar. Ef ráðherra kemur ekki í veg fyrir þessa ósvinnu þá verður Alþingi, þá verða mannúðarsinnar hér úr öllum flokkum, úr stjórn og stjórnarandstöðu, að hafa hraðar hendur á næstu dögum og sameinast um nauðsynlegar lagabreytingar. Ég vil óska eftir því við hæstv. forseta að hann og við öll hér á þinginu sýnum sveigjanleika, verum í viðbragðsstöðu ef þetta er það sem þarf að gera, ef Alþingi þarf að stíga inn með mjög afgerandi hætti í þágu skynsemi og mannúðar.

Það er eiginlega sárara en tárum taki að í sömu vikunni og það birtast tölur um að í fyrsta skipti séu 100 milljónir manna á flótta í heiminum undan

í algjöra óvissu og líklega í mörgum tilfellum í ömurlegar aðstæður. Þetta eru einstaklingar sem hér hafa dvalið

varðandi þetta Íslandsmet í brottvísun flóttafólks sem stefnir í. Hér í gær töluðu þrír ráðherrar í kross. Sumum fannst ástandið á Grikklandi ekki eitthvað sem væri hægt að mæla með, öðrum fannst bara í fína lagi að senda fólk þangað, á götuna, þjónustulaust, útsett fyrir ofbeldi, mismunun, atvinnulaust, fær ekki heilbrigðisþjónustu, fær ekki menntun fyrir börnin sín. Það sem er eiginlega verra er þessi stanslausi áróður, þessi upplýsingaóreiða sem ríkisstjórnin stendur fyrir í þessum málum þar sem t.d. dómsmálaráðherra heldur því fram að það þurfi að breyta lögum, eins og hann sé nauðbeygður til að sýna þessa mannvonsku. Hann neyðist bara til þess vegna þess að lögin eru svona slæm.

Það er þetta vandamál sem við glímum við hjá hæstv. dómsmálaráðherra sem fer ítrekað með rangt mál um einmitt að það þurfi að breyta lögum til að hætta að senda fólk til Grikklands sem fengið hefur þar vernd.

Frú forseti. Það er svo magnað að fylgjast með því hvernig ríkisstjórnir sem innihalda Sjálfstæðisflokk og Framsóknarflokk, og jafnvel Vinstri græn líka, skýla sér meira en nokkrar aðrar ríkisstjórnir hér á landi á bak við regluverk Evrópusambandsins. Þar er nú aldeilis hægt að skýla sér, þar er nú aldeilis hægt að finna skjól fyrir því að axla ekki pólitíska ábyrgð, að taka ekki þær samfélagslega ábyrgu og skynsamlegu ákvarðanir sem við þurfum að taka

viljum ekki axla siðferðilega og pólitíska ábyrgð á fólki á flótta.

um þá stöðu sem er uppi, að það sé verið að vísa hundruðum einstaklinga úr landi, fólki sem er búið að dvelja hér svo árum skiptir og aðlagast, lítil börn sem eru búin að vera í skóla, eignast vini. Það er þyngra en tárum taki að sjá myndir sem birtast okkur frá Grikklandi þar sem flóttafólk sefur undir plastpoka eða lítil börn á götunni sem eru bara með eitt teppi á sér. Mörg börn sem liggja saman með eitt teppi á sér. Er það þetta sem við viljum bjóða fólki sem hefur leitað til okkar með beiðni um hjálp? Hversu hjálpsöm ætlum við að vera gagnvart þeim sem standa höllum fæti í þessum heimi? Er þetta kærleikurinn sem við ætlum að sýna?

að fólk sem hefur flúið skelfilegar aðstæður verði ekki sent aftur í skelfilegar aðstæður. Við erum að tala um 270 manns. Við erum ekki að tala um tugi þúsunda, við erum ekki að tala um hundruð þúsunda, við erum ekki að tala um holskeflu af fólki.

ráðherra þessarar ríkisstjórnar og þingmenn, sér í lagi þá þingmenn sem kenna sig við vinstri stefnu og mannúð, að sýna í alvöru mannúð gagnvart þessu fólks. verkjar hreinlega í hjartað að vera í þessum aðstæðum. Aldrei áður hefur staðið til að vísa jafn mörgum úr landi í einu. Það virðist eiga bara að sturta öllu þessu fólki úr landi til að losna við vandamálið, sem er ekki einu sinni vandamál. Þetta er fólk af holdi og blóði sem þráir að búa í friði og ró. Þarna eru innan um börn sem hafa fest hér rætur, ganga í íslenska skóla, eiga íslenska vini og við þykjumst ekki getað fundið það hjá okkur í þessu friðsæla, fallega, risastóra landi að eiga smá, örlítið, pínulítið pláss fyrir þetta fólk.

Það er rétt að fólk getur farið hvert sem er sem ferðamaður í þrjá mánuði en hann getur ekki farið og leitað sér að vinnu. Það er bara rangt. Það er sagt að reglurnar séu skýrar um að fólk sem fengið hefur vernd í öðru landi skuli fara aftur þangað. Það er líka rangt,

Ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um hlutafélög, lögum um einkahlutafélög og lögum um ársreikninga á þskj. 827, 585. mál. Þær breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu eru þríþættar. Hvað 1. lið varðar þá bárust ráðuneytinu ábendingar þess efnis að það geti verið vandkvæðum bundið að undirbúa fund fund og koma upplýsingum á framfæri við hluthafa nægjanlega tímanlega fyrir hluthafafund þegar fundurinn er haldinn rafrænt, annaðhvort að hluta til eða eingöngu. Hvað 2. og 3. lið varðar þá miða tillögurnar að því að ljúka því ferli sem þegar er farið af stað hvað varðar slit félaga sem annaðhvort hafa verið afskráð samkvæmt heimild í hlutafélagalöggjöfinni eða hafa ekki skilað ársreikningi til opinberrar birtingar sem og að gera skylt að skila ársreikningi annaðhvort rafrænt eða í gegnum vefgátt Skattsins. Virðulegur forseti. Efnisatriði frumvarpsins eru nánar tiltekið eftirfarandi: Í frumvarpinu er í fyrsta lagi að finna þrjár tillögur að breytingum á lögum um hlutafélög þar sem félögum þar sem hlutir hafa verið teknir til viðskipta á skipulegum markaði er heimilað að ákveða í samþykktum sínum tiltekin atriði er varða hluthafafundi, þar á meðal aðalfundi. Lagt er til að framangreind félög geti kveðið á um það í samþykktum sínum að hluthafi skuli tilkynna þátttöku á hluthafafundi innan tiltekins tíma en sá frestur skal þó ekki vera lengri en vika. Atkvæðavægi hluthafa á fundinum fer þá eftir fjölda hluta á því tímamarki þegar skráningarfresti lýkur. Skráningarfrestur skal tilgreindur í fundarboði til hluthafafundarins. Heimildin tekur eingöngu til félaga á markaði en mikilvægt er fyrir slík félög að hafa svigrúm til að undirbúa skráningu hluthafa, ekki síst þeirra sem búsettir eru erlendis, taka þátt í fundinum rafrænt og þurfa að skrá sig gegnum erlenda vörsluaðila fyrir fundinn. Breytingartillagan er í samræmi við það sem tíðkast í nágrannalöndum okkar, þó þannig að lagt er til að heimildin taki til hluthafafunda almennt, þar með talið aðalfunda, en rök þykja ekki standa til þess að takmarka heimildina við aðalfundi eingöngu eins og t.d. er gert í Noregi, Svíþjóð og Danmörku. Þá er það tímamark sem lagt er til að gildi ein vika, en það þykir hæfilegur frestur til undirbúnings fundinum. Virðulegur forseti. Einnig er lagt til að félögin geti ákveðið í samþykktum sínum lengri frest en tíu daga fyrir hluthafa til að gera kröfu um að fá ákveðið mál til meðferðar á aðalfundi. Samkvæmt 4. mgr. 88. gr. laga um hlutafélög skal birta dagskrá og endanlega tillögu fyrir hluthafafund viku fyrir fundinn og tveimur vikum fyrir aðalfund nema boðunarfrestur sé skemmri. Dagskrá og tillögur skulu lagðar fram hluthöfum til sýnis á skrifstofu félags og samtímis sendar sérstökum skráðum hluthafa sem þess óskar. Í tilviki félaga þar sem hlutir hafa verið teknir til viðskipta á skipulegum markaði og hluthafar taka rafrænan þátt í hluthafafundi og skila inn atkvæði sínu í gegnum vörsluaðila geta framangreindir frestir til að birta dagskrá og endanlegar tillögur reynst skammir. Það getur verið til hagsbóta fyrir hluthafa skráðra félaga sem taka rafrænan þátt í hluthafafundi og skila inn atkvæði sínu í gegnum vörsluaðila að dagskrá fundar og endanlegar tillögur séu birtar með meiri fyrirvara en sjö dögum fyrir fundinn. Til að bregðast við framangreindri stöðu er í frumvarpinu lagt til að í samþykktum félaga sem fengið hafa hluti sína tekna til viðskipta á skipulegum markaði verði heimilt að kveða á um að frestur til að gera kröfu sé lengri en tíu dagar fyrir aðalfund en fresturinn telst þó aldrei liðinn fyrr en viku eftir að gögn samkvæmt 4. mgr. 88. gr. laga um hlutafélög hafa verið birt.

Í frumvarpinu er lagt til að lágmarksboðunarfrestur til aðalfunda skráðra félaga verði óbreyttur eða þrjár vikur, en að hámarksboðunarfrestur verði lengdur og geti verið lengst sex vikur. Verði frumvarpið að lögum verður skráðum félögum heimilt að boða til aðalfundar eigi síðar en þremur vikum fyrir aðalfund en lengst sex vikum fyrir aðalfund. Með breytingunni er hluthöfum gefið færi á að gæta hagsmuna sinna betur og skapa þeim möguleika til að taka þátt í aðalfundi og greiða þar atkvæði sem og að færa framkvæmdina hérlendis meira til samræmis við það sem gerist í nágrannalöndum. Virðulegur forseti. Í öðru lagi eru í frumvarpinu lagðar til breytingar á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög þess efnis að í tilvikum hlutafélagalaga og einkahlutafélagalaga, sem afskráð hafa verið samkvæmt heimildum í framangreindum lagabálkum, þá sé hlutafélagaskrá hlutafélagaskrá heimilt að krefjast skipta á búi félags að ári liðnu frá afskráningu svo fremi að beiðni um að félagið verði skráð á nýjan leik hafi ekki borist. Þykir rétt að ljúka formlega því ferli sem hefst með afskráningu samkvæmt heimild í 108. gr. laga um hlutafélög og 83. gr. laga um einkahlutafélög og gera hlutafélagaskrá kleift að krefjast skipta á slíkum félögum að liðnu ári frá afskráningu að því skilyrði uppfylltu að ekki hafi borist beiðni um skráningu félagsins á nýjan leik eða ef lánardrottnar eða hluthafar hafi ekki óskað eftir skiptum á félaginu. Rétt er að nefna hér að hluthafar og lánardrottnar hafa þannig haft ár til að bregðast við og verður að telja að þeir hafi haft nægt ráðrúm til að grípa til viðeigandi ráðstafana til að koma í veg fyrir afskráningu félags og skipti þess samkvæmt framansögðu. Virðulegur forseti. Í þriðja lagi eru í frumvarpinu lagðar til breytingar á lögum um ársreikninga. Breytingarnar eru þríþættar. Fyrst eru lagðar til breytingar á tilvísun í 2.

þar sem fram kemur nafn hans og verksvið innan stjórnar félagsins. Í frumvarpinu er, eins og fyrr segir, lagt til að tilvísun til VIII. kafla laganna í 2. málslið 66. gr. b

Þá er lagt til að skil ársreikninga verði eftirleiðis á rafrænu formi í samræmi við reglur sem ríkisskattstjóri setur, en gert er ráð fyrir að breytingin komi til framkvæmda fyrir reikningsár sem hefst 1. janúar 2022 eða síðar, þ.e. gildi fyrir ársreikninga sem skilað er á reikningsárinu 2023 eða síðar. Breytingin er liður í stafrænni vegferð stjórnvalda. Auk þess kalla skil ársreikninga á pappírsformi á nokkra vinnu hjá starfsmönnum embættis ríkisskattstjóra við viðtöku reikninganna, yfirferð og skönnun á gögnum, en árlega er um 500 ársreikningum skilað á pappír. Í ákvæðinu er, eins og fyrr segir, lagt til að ársreikningum verði skilað á rafrænu formi, þá annaðhvort á pdf-formi í gegnum vefgátt Skattsins eða þegar um örfá félög er að ræða sé skilað rafrænt einfaldaðri útgáfu á ársreikningi sem byggist á skattframtali félagsins. Að lokum er lagt til að ekki verði unnt að skjóta ákvörðunum ársreikningaskrár til æðra stjórnvalds um að krefjast skipta á búi félags sem ekki hefur skilað ársreikningi að liðnum sex mánuðum frá því að frestur til skila rann út eða frá því að ársreikningaskrá hefur komist að þeirri niðurstöðu að skýringar við upplýsingar með ársreikningi eða samstæðureikningi sem lagður hefur verið fram til opinberrar birtingar hafi ekki verið fullnægjandi. Með lögum nr. 73/2016 var heimild til að krefjast skipta á búi hlutafélags og einkahlutafélags sem ekki skilar ársreikningi til opinberrar birtingar færð frá ráðherra til reikningsskilaskrár reikningsskilaskrár og það tímamark sem miðað var við stytt úr þremur árum í átta mánuði. Með lögum nr. 68/2020 var tímamarkið svo aftur stytt úr átta mánuðum í sex mánuði. Með lagabreytingunum er brugðist við þeirri stöðu sem uppi er, þ.e. að nokkur fjöldi félaga sem fellur undir gildissvið laga um ársreikninga og ber að skila ársreikningi til opinberrar birtingar innan tiltekinna tímamarka frá lokum reikningsárs viðkomandi aðila uppfyllir ekki þessi lagaskilyrði. Þeir aðilar sem hér um ræðir hafa ekki brugðist við og skilað ársreikningi þrátt fyrir áskorun um skil og álagningu stjórnvaldssekta. Krafa um skipti á félagi skal borin upp við héraðsdóm og kveður héraðsdómari upp úrskurð um það hvort orðið verði við kröfu um að bú félags verði tekið til skipta. Þannig tekur héraðsdómur afstöðu til þess hvort orðið verði að

Ákvarðanir um ófullnægjandi skil ársreiknings eða samstæðureiknings og álagningu sekta vegna þeirra er þannig hægt að skjóta til úrskurðaraðila. Með frumvarpinu er lagt til að lögin öðlist gildi en að breytingin sem varðar skil ársreikninga á rafrænu formi komi til framkvæmda fyrir reikningsár sem hefst 1. janúar 2022 eða síðar, þ.e. gildi fyrir ársreikninga sem skilað er á reikningsárinu 2023 eða síðar. Virðulegur forseti. Verði frumvarp það sem ég mæli hér fyrir óbreytt að lögum er ekki gert ráð fyrir að það hafi í för með sér veruleg fjárhagsáhrif á ríkissjóð né muni það hafa áhrif á áætlaðar fjárheimildir. Áhrif frumvarpsins á atvinnulífið er í fyrsta lagi á félög á markaði, en ákvæðin eru félögunum til hagsbóta og möguleg fjárhagsleg áhrif verða óveruleg ef einhver. Frumvarpið hefur áhrif á félög sem ekki hafa sinnt skyldu sinni til að skila ársreikningi til opinberrar birtingar. Þá hefur frumvarpið áhrif á þau félög sem skilað hafa ársreikningi til opinberrar birtingar með rafrænum hætti en ár hvert skila um 500 félög ársreikningi til ársreikningaskrár á pappír. Virðulegi forseti. Ég tel að hér sé á ferðinni þýðingarmikið frumvarp sem kemur til móts við ábendingar varðandi boðun hluthafafunda, notkun rafrænna hluthafafunda, hluthafafunda, skilvirkni og einföldun varðandi skil ársreikninga og eftirfylgni varðandi slit félaga sem annaðhvort hafa verið afskráð eða hafa ekki skilað ársreikningi. Að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til hæstv. efnahags- og viðskiptanefndar til umfjöllunar.

Frú forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir framsöguna. Þetta er, eins og

að félög höfðu ekki skilað ársreikningum og þetta truflaði verulega alla greiðslujafnaðargreiningu þjóðarbúsins. Þetta var svo alvarlegt í eitt sinn að það vantaði heila landsframleiðslu vegna eins félags sem ekki hafði skilað ársreikningi.

og við fundum illa fyrir því í Seðlabanka Íslands þegar við vorum í þeirri vandasömu vinnu að þessi mál voru ekki í nægilega góðum farvegi.

Gallinn við pdf-skjöl er sá að það er erfitt að vinna sjálfvirkt gögn upp úr slíkum skjölum á meðan það er mjög auðvelt þegar þau eru á rafrænu formi sem er búið að skilgreina. Þannig að mig langaði bara að heyra frá hæstv. ráðherra hvort planið væri að

Þær breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu miða að því að ljúka þeirri skráningu sem lögin kveða á um með lögum um skráningu raunverulegra eigenda þar sem innleidd voru tiltekin ákvæði tilskipana Evrópuþingsins og ráðsins frá 2015 og 2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Þrátt fyrir að liðin séu meira en tvö og hálft ár frá gildistöku laganna er enn talsverður fjöldi lögaðila skráður í fyrirtækjaskrá sem ekki hefur sinnt skyldu til að skrá raunverulega eigendur og er frumvarpið lagt fram til að bregðast við þeirri stöðu. Frumvarpið er jafnframt liður í því að ljúka nauðsynlegum aðgerðum sem alþjóðlegi fjármálaaðgerðahópurinn, á ensku, Financial Action Tax Force, lagði fyrir íslensk stjórnvöld að grípa til í því skyni að efla varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, en viðhlítandi skráning og yfirsýn yfir raunverulega eigendur fyrirtækja er veigamikill þáttur í þeim aðgerðum. Virðulegur forseti. Með frumvarpinu er lagt til að tvö ný bráðabirgðaákvæði bætist við lög um skráningu raunverulegra eigenda þar sem annars vegar verður kveðið á um skilvirkari úrræði fyrir vegar verður kveðið á um skilvirkari úrræði fyrir ríkisskattstjóra til að koma fram skiptum eða slitum á skráningarskyldum aðilum sem hafa vanrækt skráningarskyldu samkvæmt gildandi lögum. Hins vegar er í frumvarpinu að finna nýja reglu um skjótvirkari málsmeðferð fyrir dómstólum til að koma fram slitum á tilteknum skráningarskyldum aðilum. Í a-lið 1. gr. frumvarpsins, sem lagt er til að verði að ákvæði til bráðabirgða II, er að finna sérreglur um aðgerðir ríkisskattstjóra í aðdraganda skipta eða slita. Þannig er í a-lið 1. gr. frumvarpsins kveðið á um hvernig ákvarðanatöku ríkisskattstjóra í aðdraganda skipta eða slita skuli háttað, til að mynda áskoranir til aðila um að sinna skráningarskyldu, en bæði en bæði skal birta áskorun í Lögbirtingablaði og senda viðkomandi lögaðilum með pósti. Kveðið er á um hvernig fara skuli með með tilvik aðila sem ekki bregðast við áskorunum ríkisskattstjóra og skrá raunverulega eigendur. Í slíkum tilvikum er fjármálafyrirtækjum gert að læsa reikningum viðkomandi aðila

forseti. Í b-lið 1. gr. frumvarpsins, sem lagt er til að verði að ákvæði til bráðabirgða III, er mælt fyrir um skjótvirkari málsmeðferð fyrir dómstólum til að koma fram slitum á tilteknum skráningarskyldum aðilum sem skirrast við að fullnægja skyldu til að tilkynna ríkisskattstjóra um raunverulega eigendur sína. Um er að ræða sérreglur um slitameðferð sem eru bundnar við afmarkaðan hóp skráningarskyldra aðila sem hafa lítil sem engin fjárhagsleg umsvif, þ.e. heildarverðmæti þekktra eignaraðila er undir 350.000 kr. og heildarfjárhæð þekktra skulda hans er undir 2 millj. kr. Í ákvæðinu er m.a. að finna fyrirmæli um hvernig krafa ríkisskattstjóra um slit skráningarskylds aðila skuli úr garði gerð og hvernig henni verður komið á framfæri við héraðsdóm, tilkynningar til aðila um að slík krafa sé komin fram, meðferð kröfu fyrir héraðsdómi, réttaráhrif dómsúrskurðar um slit og heimildir til kæru og endurupptöku á slíkum úrskurði. Hreyfi fyrirsvarsmenn eða kröfuhafar aðila mótmælum við slíkri einfaldaðri slitameðferð samkvæmt ákvæðinu og viðkomandi setur skiptatryggingu, fara umskiptin eftir almennum reglum, samanber 17. gr. gildandi laga. Þá er í ákvæðinu gert ráð fyrir að einstaklingum og lögaðilum, þar með talið fjármálafyrirtækjum og opinberum aðilum, verði skylt að láta ríkisskattstjóra í té án tafar og án endurgjalds og á því formi sem óskað er, allar upplýsingar og gögn um eignarhald og fjárhag skráningarskyldra aðila sem nauðsynlegar eru vegna framkvæmdar ákvæðanna. Virðulegur forseti. Verði frumvarp það sem ég mæli hér fyrir óbreytt að lögum hlýst einhver kostnaður fyrir opinbera aðila, þ.e. embætti ríkisskattstjóra og dómstóla. Frumvarpið hefur einnig í för með sér kostnað fyrir hluta þeirra lögaðila sem ráðstafanir samkvæmt frumvarpinu beinast gegn. Þá má gera ráð fyrir að þau verkefni sem fjármálafyrirtækjum eru falin með lögunum kalli á nokkra vinnu og um leið kostnað. Gert er ráð fyrir þeim kostnaði sem fellur til hjá ríkisskattstjóra og dómstólum í fjárlögum áranna 2021 og 2022. Áhrif frumvarpsins á atvinnulífið eru fyrst og fremst merkjanleg hjá þeim lögaðilum sem ekki hafa sinnt skráningarskyldu samkvæmt lögum um skráningu raunverulegra eigenda. Frumvarpið hefur jákvæð áhrif á atvinnulífið og samfélagið í heild þar sem markmið þess er að ljúka þeirri skráningu sem kveðið er á um í lögum um skráningu raunverulegra eigenda, en markmiðið með lögunum er að tryggja að ávallt séu til staðar réttar og áreiðanlegar upplýsingar um raunverulega eigendur svo unnt sé að greina og koma í veg fyrir peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Virðulegi forseti. Ég tel að hér sé á ferðinni þýðingarmikið frumvarp sem, eins og fyrr segir, miðar að því að ljúka skráningu raunverulegra eigenda samkvæmt lögum um skráningu raunverulegra eigenda. Að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar til umfjöllunar.

og hryðjuverk heldur líka til þess að tryggja að viðskiptahættir séu góðir.

mikið af kvörtunum um að þetta væri svolítið yfirgripsmikið, það væri verið að skrá raunverulega eigendur hjá alls konar félögum, var sjálfur á þeim tíma t.d. í stjórn Rauða krossins og skrifaði undir 53 skilgreiningar um að vera raunverulegur eigandi að hinum ýmsu Rauða kross-deildum.

Það er hins vegar þannig að til þess að geta opnað bankareikning og annað á Íslandi þarftu að vera með kennitölu og eina leiðin fyrir félagasamtök og aðra til að fá kennitölu var að vera skráð í fyrirtækjaskrá, þó að þau væru í rauninni ekki fyrirtæki og ekki með atvinnurekstur.

Ég skil mætavel að þetta geti valdið ákveðnum óróleika eða pirringi hjá aðilum sem sinna félagsstörfum.

þurfum að gangast undir enn flóknari reglur en bara um raunverulega eigendur. Við erum jú öll skráð á sérstakan lista um fólk með tengsl inn í stjórnmál og þar er verið að stoppa það að hægt sé að greiða okkur mútur. að segja að fara að ræða hér seinna í dag viðbætur við þær reglur til að tryggja að nýjasta tæknin í því að senda fjármagn á milli sé líka ég tek á mig að vera með alls konar reglur ef ég er að kaupa hús, legg inn pening eða hvað sem ég geri, vegna þess að ég veit að það tryggir að enginn

forseti. Ég tel að einn af þeim ávinningum sem koma með þessari vinnu, vinnu, að taka svolítið til hvað þetta varðar, sé sá að hér hafa auðvitað verið skráð aflandsfélög úti um allt,

mjög jákvætt, að þetta er komið í fastari skorður. En af því að hv. þingmaður minntist á þær reglur sem hv. þingmenn og ráðherrar þurfa að undirgangast út af stjórnmálaþátttöku sinni má til gamans nefna að börnin mín fengu sent slíkt bréf, eða dóttir mín sem var þá 11 ára. Henni brá nokkuð mikið og spurningarnar sem hún fékk voru þess eðlis að hún var farin að hafa verulegar áhyggjur af stjórnmálaþátttöku móður sinnar.

Virðulegur forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun. Breytingin varðar lán Ferðaábyrgðarsjóðs til ferðaskrifstofa sem veitt voru árið 2020 vegna lausafjárvanda ferðaskrifstofa sem skapaðist í upphafi kórónuveirufaraldursins. Ferðaábyrgðasjóður veitti ferðaskrifstofum lán til að endurgreiða neytendum greiðslur vegna pakkaferða sem aflýst var vegna áhrifa heimsfaraldursins, en ferðaskrifstofur fengu á þessum tíma almennt ekki endurgreitt frá sínum birgjum erlendis og gátu því ekki endurgreitt viðskiptavinum sínum hér á landi. Ferðaábyrgðasjóður var þannig settur á laggirnar sem hluti af efnahagsaðgerðum ríkisstjórnarinnar. Þykir þessi einstaka aðgerð hafa heppnast mjög vel þar sem neytendur fengu allir sínar greiðslur endurgreiddar í samræmi við lög og lánveitingar sjóðsins og forðuðu ferðaskrifstofum frá gjaldþroti sem leitt hefði til umfangsmikils tjóns fyrir neytendur. Við setningu laganna var gert ráð fyrir að ferðaskrifstofur myndu endurgreiða lán Ferðaábyrgðasjóðs á árum með fjórum jöfnum greiðslum árlega. Lánin bera sérstaklega lága vexti í samræmi við vaxtaákvarðanir Eftirlitsstofnunar EFTA og fela þannig í sér ríkisaðstoð í skilningi EES-samningsins. Fyrsta gjalddaga afborgunar hefur hins vegar hefur hins vegar tvívegis verið frestað þar sem áhrifa kórónuveirufaraldursins hefur gætt í lengri tíma en vonir stóðu til þegar lögin voru sett sumarið Viðspyrna ferðaþjónustunnar á heimsvísu hefur gengið hægar en gert var ráð fyrir og ferðalög hafa hingað til verið af skornum skammti síðustu tvö árin. Það hefur haft þær afleiðingar að fjárhagsstaða ferðaskrifstofa hefur verið þannig að þær hafa flestar ekki verið í stakk búnar til að takast á við afborganir af lánunum. af lánunum. Nú sjáum við hins vegar að um leið og áhrif farsóttarinnar taka að hjaðna glæðist ferðageirinn og fólk fer að ferðast aftur. Sumarið í ár lítur til að mynda mun betur út fyrir ferðaþjónustuna hér á landi en undanfarin sumur og bókanir erlendra ferðamanna ganga vel. Aukinn fjöldi ferðamanna til landsins hefur mikil áhrif á stöðu þjóðarbúsins með auknu innstreymi gjaldeyris og auknum umsvifum í hagkerfinu.

að standa við afborganirnar. Engin ný lán verða veitt og ekki verða neinar aðrar breytingar á kjörum lánanna. Með þessari aðgerð er ríkisstjórnin enn að styðja við íslenskt atvinnulíf og hjálpa því að komast í gegnum skaflinn sem

Frú forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir framsöguna á þessu frumvarpi. Eins og hæstv. ráðherra benti á er þetta mikilvæg aðgerð sem hluti af

Þetta er það mikill afgangur að gjaldeyrisforði þjóðarbúsins hefur stækkað verulega og við vorum í raun og veru aldrei í þeirri stöðu að þurfa að hafa verulegar verulegar áhyggjur af því að þrýstingurinn á krónuna yrði það mikill að hún myndi veikjast verulega, að það myndi hafa áhrif á verðbólguþrýsting, á verðbólguna, í Covid. Auðvitað var þjónustujöfnuðurinn á því tímabili

annars vegar og hins vegar vegna hins hrikalega stríðs í Úkraínu, muni ferðaþjónustan vera okkur mjög mikilvæg. Ég ætla að fara aðeins nánar út í það í síðara andsvari.

á fund atvinnuveganefndar gestir frá fylkisþinginu í Saxlandi í Þýskalandi og ein af þeim spurningum sem brann á þeim þingmönnum var:

mikilvægt að gera enn betur er að fara inn á slóðir heilsutengdrar ferðaþjónustu þar sem við höfum allt til alls, þetta hreina loft og hreina vatn sem er sífellt að verða meira eftirsóknarvert. Ég tel líka að þær aðgerðir sem ríkisstjórnin greip til í kórónuveirufaraldrinum hafi verið algerlega nauðsynlegar og við gerðum í raun og veru efnahagslega loftbrú á þessu tímabili þannig að fyrirtækin og allir gætu svo sannarlega tekið þátt í endurreisninni. Og eins og við sjáum að er að gerast þessa dagana þá er það mikill gangur í ferðaþjónustunni að nú skortir vinnuafl. En það vill svo skemmtilega til að það er talsvert af vinnuafli hér í landinu.

Ég held að við Íslendingar getum verið stolt af því hvernig við nýttum ferðaþjónustuna sem nýja stoð í hagkerfi Og þegar kom að því að auglýsa landið þá fórum við nýjar og ótroðnar slóðir. Við vorum óhrædd við að prófa hluti, vorum óhrædd við að ná að ná til fólks á nýjan máta. Við ræddum líka hér í gær um mikilvægi kvikmyndanna og sjónvarpsþáttanna í að gera Ísland að áhugaverðum stað. Við þurfum auðvitað að tryggja að það sé allt landið sem er áhugavert, ekki bara suðvesturhornið, og ég veit að við erum að vinna vel í því öllu saman. Ég held að við getum bara verið stolt af því hvernig við höfum tekist á við þessa hluti og það er þannig hjá mér persónulega að ég fæ næstum því daglega núna skilaboð frá vinum og kunningjum úti um allan heim sem segja: Nú ætla ég að koma til Íslands. Þannig að ferðamennskan er komin á fullt aftur.

máli sem er kannski smátt að sjá en samt þýðingarmikið. Þetta er tillaga til þingsályktunar um minnisvarða um eldgosið á Heimaey, en á næsta ári verða liðin 50 ár frá lokum Heimaeyjargossins. við sem núna upplifum jarðhræringar í nágrenni byggðar á Reykjanesi rifjum upp þessa atburði sem urðu í Vestmannaeyjum má segja að fáir atburðir hafi markað jafn djúp spor í sögu Íslands á liðinni öld.

Og fyrir ótrúlega mildi gekk giftusamlega að koma öllum heilu og höldnu frá eyjunni á fyrsta sólarhring gossins, þökk sé miklum samtakamætti þjóðarinnar. Þar voru svo sannarlega einstök afrek unnin við einkar krefjandi aðstæður. Baráttuandi heimafólks og björgunarfólks vakti heimsathygli og ekki síður þau úrræði sem gripið var til. Þar vil ég sérstaklega nefna hina merku hraunkælingu sem talin er hafa bjargað innsiglingunni til Eyja. Helstu innviðir, ásamt hundruðum heimila, urðu jarðeldunum að bráð, en eldgosið var ekki aðeins áfall fyrir íbúa Heimaeyjar heldur einnig efnahagslegt högg fyrir hið unga lýðveldi. Vestmannaeyjar eru stærsta verstöð landsins. Þá kem ég að margbreytileika þessa máls, því að ekki aðeins er þessi minnisvarði hugsaður sem minnisvarði um þessar hamfarir sem og samtakamátt þjóðarinnar heldur líka þann stuðning sem við upplifðum í verki frá Norðurlöndunum sem sýndu stuðning sinn í verki með rausnarlegu fjárframlagi frá stjórnvöldum og félagasamtökum, sem er til marks um gildi og mikilvægi norrænnar vináttu og norræns samstarfs. Þannig að í senn má hér segja sögu um einstakt sambýli manns og náttúru, sögu um þann kraft og hug sem einkenndi endurreisnina sem og þann stuðning sem við upplifðum frá vinaþjóðum okkar. Í ljósi alls þessa tel ég mikilvægt að minnast gossins með myndarlegum hætti á þessum tímamótum. Haustið 2021 undirrituðum ég og bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum viljayfirlýsingu um samvinnu og undirbúning viðburða í tilefni goslokaafmælisins. Sá undirbúningur er hafinn og samhugur ríkir um að gerð minnisvarða hæfi tilefninu vel. Vestmannaeyjabær hefur samið við Stúdíó Ólafs Elíassonar um hugmyndavinnu fyrir minnisvarða, en hann er, eins og kunnugt er, einn af okkar fremstu listamönnum sem hefur hlotið lof og viðurkenningu fyrir listsköpun sína víða um heim. Ríkisstjórnin veitti því verkefni styrk af ráðstöfunarfé sínu og hyggst koma með myndarlegum hætti að gerð minnisvarða og öðrum undirbúningi í tengslum við tímamótin. Þessi tillaga gerir ráð fyrir að fela forsætisráðherra að skipa nefnd til að undirbúa kaup á minnisvarða um Heimaeyjargosið sem og að annast frekari undirbúning fyrir uppsetningu og afhjúpun minnisvarða sumarið 2023. Vegna eðlis málsins átti ég fund með forsætisnefnd og þingflokksformönnum og kynnti þeim þá það að hér hafa verið lagðar fyrir tillögur til þingsályktunar um minnisvarða um eldgosin í Surtsey og á

Eftir það samráð sem ég hafði við forsætisnefnd Alþingis og þingflokksformenn tel ég að samhugur ríki um að undirbúningur fyrir kaup og afhjúpun á minnisvarða fari fram í nánu samráði við Alþingi, enda er þetta ekki flokkspólitískt mál og því flyt ég það hér sem þingmaður. Ég legg það til að undirbúningsnefndin verði skipuð fimm fulltrúum. Tveir skulu skipaðir samkvæmt tilnefningu bæjarstjórnar Vestmannaeyjabæjar, tveir af Alþingi ásamt formanni sem verður þá skipaður af forsætisráðherra. Samhliða þessu verkefni verður unnið áfram að undirbúningi viðburða í tilefni goslokaafmælisins með bæjaryfirvöldum Vestmannaeyjabæjar. Meðal þeirra vil ég sérstaklega nefna það að ég hef ákveðið að bjóða forsætisráðherrum Norðurlandanna til fundar í Vestmannaeyjum.

af þeirri endurreisn sem þá var hafin í Vestmannaeyjum, til marks um hversu miklu norrænt samstarf getur áorkað þegar á reynir. Ég vonast til þess að geta tekið á móti þessum góðu forsætisráðherrum í Vestmannaeyjum

og um leið verið verðugur minnisvarði um þessa merku atburði sem hafa haft áhrif, ekki bara á sögu Vestmannaeyja heldur Íslandssöguna alla. Að þessari ræðu lokinni

og mig langar að hvetja til þess að nýtt séu þau sambönd sem við höfum inn í þann heim sem tengist björgun og því hvernig við bregðumst við náttúruhamförum

að ræða björgunarstarf, ekki síst hér þar sem við erum nærri norðurslóðum og á norðurslóðum. Það hefur mikil umræða farið fram á vettvangi Norðurlandaráðs um þau mál sem lúta að samfélagslegu öryggi okkar. Þannig að ég held að þetta sé

þegar við förum að minnast þessara atburða, að minnast þessa fólks sem byggði upp bæinn okkar, stjórnaði uppbyggingunni og gerði það af slíkum myndarskap að það var aldrei vafi um það að eyjan myndi rísa á ný, fólkið myndi koma

Það var vegna þess að veðrið daginn áður hafði verið svo slæmt, það var vindur og rok og bróðir minn fékk ekki að gista hjá félaga sínum vegna þess að veðrið var svo slæmt. Þess vegna var allur flotinn í höfn. Það hefði verið öðruvísi ef flotinn hefði ekki allur verið í höfn þessa örlagaríku nótt. Ég tel reyndar að það sé eitt sem ekki hefur verið fjallað um varðandi eldgosið í Vestmannaeyjum. Þetta var fyrir tíma áfallahjálpar og ég held að þetta hafi verið miklu meira áfall fyrir íbúa Vestmannaeyja

og hvar eldgos getur brotist út á þeim tíma. Ég fagna þessu eindregið og fagna líka því að það verði skipuð nefnd sem mun koma að hátíðahöldum og að

Ég fagna framlagi forsætisráðherra og Ásmundar Friðrikssonar til þessa máls. Ég get ekki stillt mig um að deila með ykkur upplifun minni af þessu gosi. Velgjörðarmaður minn og vinur frá fyrstu árum hljóðfæraleiks míns á opinberum vettvangi með þeirri útgáfu Stuðmanna sem hét Rifsberja, var Sigurður Rúnar Jónsson, kallaður Diddi fiðla, sonur Jóns bassa Sigurðssonar, faðir Ólafs Kjartans Sigurðarsonar, óperusöngvara í Þýskalandi. Hann hafði dregið mig með sér í tvær miklar svaðilfarir. Mikið náttúrubarn, Diddi. Ég hafði farið með honum upp á hálendið í hálfgerðra hættuför og verið í hálfgerðu villimannslífi.

En ég sagði: Ertu galinn, að við séum að fara í miðju gosi út í Eyjar? Já, ég þekki útgerðarmann í Þorlákshöfn, hann mun skutla okkur. En hvað með gosið? Ja, við fáum bara hjálma og hempur. Ég hef ekki sagt þetta opinberlega áður en þetta var satt að segja ofboðslega hættulegt ævintýri, eins og ég hafði reyndar upplifað í tvígang áður með Sigurði. Og með hjálma á höfði og klæddir í hempur þá sigldum við með þessum fiskibát að eyjunum. Þar beið okkar traktor með heyvagni sem ók okkur upp að húsinu. Það var sannarlega við að hverfa. Það var vikur og bingur þarna sem ég gróf og komst upp á þakið með Didda. Ég smeygði mér niður um þakgluggann með einhvern poka og byrjaði að handlanga upp partana, lampann og allt sem fylgdi Hammond-orgelinu. Svo tók ég einhverja lausamuni þarna með.

minningum sínum og upplifunum af þessum merku viðburðum. Allt eru þetta ræður sem eiga heima á hátíðahöldunum þegar við hittumst í Eyjum á næsta ári. Mig langar að segja það hér í lokin að ég heimsótti Vestmannaeyjar í sumar með börnunum mínum. Við fórum í Eldheimasafnið, sem er alveg sérstaklega glæsilegt, þar sem saga þessara atburða var rifjuð upp. Það er ekki alltaf sem börn festast inni á söfnum. Ég horfði á syni mína þrjá, á öllum aldri, ganga í gegnum allt safnið, hlusta á frásögnina, því að þetta er alveg einstaklega vel sett fram, og ganga út breyttir menn.

Það held ég að hafi skipt svo ótrúlega miklu máli í framsetningu á þessari sýningu. Ég vona svo sannarlega að þetta verkefni geti orðið til þess að við höldum áfram að draga lærdóm af því sem okkur hefur hent og nýtum það til góðra verka til framtíðar. Ég þakka fyrir góðar móttökur og vona að þetta geti orðið okkur öllum til sóma, Vestmannaeyjabæ, Alþingi og ríkisstjórn.

Með tillögunni er leitað heimildar Alþingis til staðfestingar á þessum tveimur samningum sem undirritaðir voru í Stokkhólmi 30. október 2019. Ísland skilaði inn greinargerð til landgrunnsnefndar Sameinuðu þjóðanna í apríl 2009 um ytri mörk íslenska landgrunnsins utan 200 Landgrunnsnefndin féllst að fullu á kröfur varðandi Ægisdjúp í suðurhluta Síldarsmugunnar í samræmi við greinargerð Íslands og er því meðferð nefndarinnar hvað þetta svæði varðar formlega lokið. Afmörkun landgrunnsins á vestur- og suðurhluta Reykjaneshryggjar er enn þá til meðferðar fyrir landgrunnsnefndinni og var endurskoðaðri greinargerð um þann hluta landgrunnsins skilað til nefndarinnar í mars 2021. Áður en greinargerðinni var skilað inn árið 2009 var gengið til samninga við Noreg og Danmörku, fyrir hönd Færeyja, um skiptingu landgrunnsins á svæðinu. Landgrunnsnefndin getur ekki tekið afstöðu til umdeildra svæða og var því talið rétt að ljúka fyrst samningagerðinni. Haustið 2006 náðist samkomulag milli ríkjanna þriggja. Þegar tillögur landgrunnsnefndarinnar lágu fyrir var gengið frá formlegum samningum í samræmi við fyrrnefnt samkomulag með undirritun þeirra 30. október 2019. Vert er að taka fram að vegna samsetningar hafsbotnsins á svæðinu er ólíklegt að þar sé að finna vetniskolefnislög eða aðrar jarðefnaauðlindir. Einnig er rétt að árétta að samningarnir fjalla einungis um skiptingu landgrunnsins, þ.e. hafsbotnsins, og taka ekki að neinu leyti til fiskveiða á svæðinu.

Eins og kom fram í framsögu hv. þingmanns er hér verið að klára ferli sem byrjaði fyrir um 13 árum síðan með samningi og það er áhugavert fyrir okkur sem ný erum á þingi að sjá að stundum tekur það svolítið langan tíma

En það er ánægjulegt að löndin séu að ná hér saman um þetta landgrunn.

Með tillögunni er leitað heimildar Alþingis til að staðfesta ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar og fella inn í samninginn eftirfarandi þrjár gerðir á sviði fjármálaþjónustu:

2017/1131 að því er varðar einfalda, gagnsæja og staðlaða verðbréfun og eignatryggð skammtímabréf, kröfur um eignir sem mótteknar eru sem hluti af endurhverfri verðbréfasölu og aðferðafræði við lánshæfismat.

Nefndin hefur fjallað um málið og fengið til sín gesti eins og kemur fram í nefndaráliti sem liggur frammi. Framsetning tillögunnar telst að mati nefndarinnar í samræmi við 7. gr. reglna um þinglega meðferð EES-mála. Að framansögðu

reglugerðir og breytingar á EES-samningnum fara í gegnum. Þegar álitið er lesið þá kannski hljómar þetta rosalega tæknilega allt saman.

að hún felur í sér réttarbót fyrir fólk sem vill fá trausta ávöxtun án þess að hætta sé á því að einhverjir vinir og vandamenn tengdra aðila nái að taka peninga út á undan öðrum ef áhlaup kemur á sjóðina. Ég mun því styðja þessa

Með tillögunni er leitað heimildar Alþingis til að staðfesta ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar og fella inn í samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 2019/2115 að því er varðar að stuðla að notkun vaxtarmarkaða lítilla og meðalstórra fyrirtækja.

og Steinunn Þóra Árnadóttir. Gísli Rafn Ólafsson, áheyrnarfulltrúi í nefndinni, er samþykkur álitinu.

geta verið mjög takmarkaðir. Hér á landi eru einungis reknir örfáir svokallaðir vísisjóðir og oft er erfitt fyrir íslenska frumkvöðla að sækja fjármagn til erlendra vísisjóða þar sem það þarf gott tengslanet til þess að komast inn í þá. Þessari reglugerð og þessu umhverfi er ætlað að bæta möguleika á því að stofna og

en það að fá þessa reglugerð og þetta regluumhverfi inn gerir okkur kleift að hafa jafnvel fleiri slíka markaði og það sem meira er, það hleypir okkur líka inn í svipaða markaði á erlendri grundu innan Evrópusambandsins.

og stofnun til að styðja við BEREC-hópinn. Jafnframt er felld inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2018/1972 um setningu evrópskra reglna um fjarskipti. hefur fjallað um málið og fengið til sín gesti, eins og kemur fram í nefndaráliti sem liggur frammi. Þá óskaði nefndin á fyrri stigum eftir áliti umhverfis- og samgöngunefndar og stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar sem gerðu ekki athugasemdir við upptöku BEREC-reglugerðirnar í EES-samninginn.

Það er tvennt sem er í þessu máli sem er gott að hafa í huga. Í fyrsta lagi er verið að auka samvinnu og samstarf milli eftirlitsstofnana eftirlitsstofnana innan Evrópusambandsins og EFTA-ríkjanna á sviði fjarskipta. Það er mikilvægt þar sem mikið af þeirri tækni sem við erum að vinna í núna er tækni sem hefur áhrif þvert á landamæri. En það er líka athyglisvert að í þessari tilskipun er gefið leyfi til þess að semja um hámarkskostnað á millilandasímtölum og SMS-um. Við höfum öll notið góðs af reikiþjónustu innan EES á undanförnum árum. Nú þegar maður ferðast til Evrópulandanna er enginn aukakostnaður við að nota símann sinn þar.

fjármálaþjónustu: 1. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/92/ESB um samanburð gjalda er varða greiðslureikninga, skipti á greiðslureikningum og aðgengi að almennum greiðslureikningum.

að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um staðlaða hugtakanotkun Sambandsins yfir dæmigerðustu tegundir þjónustu sem tengjast greiðslureikningum.

2018/34 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar staðlað framsetningarsnið fyrir gjaldskrána og sameiginlegt tákn þess samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins

enn og aftur Evrópusambandsreglugerð sem kannski hljómar dálítið flóknari en hún raunverulega er. Í henni er verið að tryggja aðgengi almennings að svokölluðum greiðslureikningum, en það eru einfaldlega bankareikningar sem hægt er að nota til að framkvæma greiðslur. Með því að innleiða þessa reglugerð er verið að auðvelda aðilum að bjóða upp á slíka þjónustu þvert á landamæri. Það er mikilvægt atriði fyrir land eins og Ísland þar sem fákeppni ríkir á bankamarkaði.

Það er hluti af tilskipuninni þannig að það auðveldar aðgengi að bankaþjónustu í nýju landi. Eins og kom fram er ég samþykkur þessu áliti og mæli með því að það verði samþykkt, enda felur það í sér réttarbót og betri þjónustu fyrir neytendur.

Með tillögunni er leitað heimildar Alþingis til að staðfesta ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar og fella inn í samninginn annars vegar reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2160

Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Birgir Þórarinsson, Diljá Mist Einarsdóttir, Jakob Frímann Magnússon, Jóhann Friðrik Friðriksson, Logi Einarsson og sá sem hér stendur, Njáll Trausti Friðbertsson. Gísli Rafn Ólafsson, áheyrnarfulltrúi í nefndinni, er samþykkur áliti þessu.

og getum við þakkað vinum okkar í Brussel fyrir að vera duglegir að skrifa nýjar og fínar reglur því eins og við rákum okkur á, og mörg önnur lönd, árið 2008 þá voru regluverkin fyrir marga fjármálagerninga ekki nægilega góð til að tryggja að réttur neytenda og réttur þeirra sem nýta sér fjármálaþjónustu sé vel tryggður. Þó svo að þessi ákveðna tilskipun eigi kannski ekki við í mörgum tilfellum á Íslandi er aldrei að vita hvenær fjármálaheiminum dettur í hug að nýta sér þetta

Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingar á lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, nr. 140/2018. Ísland undirgekkst alþjóðlegar skuldbindingar um varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka með aðild að alþjóðlega fjármálaagerðahópnum, betur þekktur sem FATF,

Gerð var úttekt af hálfu FATF sem lauk árið 2018. Í úttektinni komu í ljós ýmsir veikleikar á íslenskri peningaþvættislöggjöf og í kjölfarið voru sett ný heildarlög um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Þrátt fyrir að mikið vatn hafi runnið til sjávar með bættri lagaumgjörð og regluverki er baráttan gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka viðvarandi verkefni þar sem nýjar ógnir skjóta stöðugt upp kollinum, m.a. vegna örra tæknibreytinga. Í frumvarpi þessu eru einkum lagðar til breytingar á núgildandi ákvæðum laganna um sýndarfé. Breytingarnar eru lagðar til vegna uppfærslu sem gerð var á tilmælum FATF um sýndareignir árið 2019.

Það er til samræmis við þróun á alþjóðavettvangi þar sem vísað er til hvers konar verðmæta á stafrænu formi en ekki sérstaklega til fjármuna. Þá eru lagðar til breytingar varðandi skráningarskyldu þjónustuveitenda sýndarfjár og skilyrði varðandi áreiðanleikakönnun um upplýsingar sem þurfa að fylgja með viðskiptum með sýndarfé. Einnig eru lagðar til breytingar á fjárhæðarmörkum þegar kemur að áreiðanleikakönnunum vegna viðskipta með sýndareignir. Samhliða áður tilgreindum breytingum um sýndareignir eru lagðar til afmarkaðar breytingar á öðrum ákvæðum laganna, m.a. með hliðsjón af þeirri reynslu sem orðin er á framkvæmd þeirra og út frá athugasemdum eftirlitsstofnunar EFTA. Í fyrsta lagi er um að ræða breytingar sem ætlað er að skýra þær kröfur sem gerðar eru til tilkynningarskyldra aðila við gerð áhættumats vegna peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka auk breytinga á nánar tilgreindum ákvæðum um áreiðanleikakönnun slíkra aðila. Í báðum tilvikum er um að ræða grundvallaraðgerðir af hálfu tilkynningarskyldra aðila og því mikilvægt að þær kröfur sem gerðar eru til þeirra í lögum séu eins skýrar og unnt Í öðru lagi eru lagðar til breytingar sem ætlað er að mæta athugasemdum sem ESA, eftirlitsstofnun EFTA, gerði í kjölfar úttektar á innleiðingu fjórðu peningaþvættistilskipunarinnar. Hefur jafnframt verið tekið tillit til þeirra breytinga sem gerðar voru á nefndri tilskipun með fimmtu peningaþvættistilskipuninni. Í þriðja lagi eru lagðar til breytingar á tilteknum ákvæðum í viðurlagakafla laganna. Lúta þær breytingar fyrst og fremst að því að árétta að málsmeðferðarákvæði kaflans eiga einnig við um önnur viðurlög en stjórnvaldssektir. er að íslensk löggjöf skuli á hverjum tíma innihalda fullnægjandi varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og uppfylla þær alþjóðlegu kröfur sem gerðar eru til varna gegn slíkum brotum. Er frumvarpinu ætlað að mæta þeim kröfum. Verði frumvarpið óbreytt að lögum er hvorki gert ráð fyrir því að það hafi í för með sér útgjöld fyrir ríkissjóð né sveitarfélög. Virðulegur forseti. Ég hef nú gert grein fyrir efnisatriðum frumvarpsins. Ég legg því til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar og 2. umr.

Herra forseti. Mig langar að byrja á að þakka hæstv. ráðherra fyrir að leggja fram þetta frumvarp. Það er mikilvægt að við fylgjum því þegar kemur að peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, að ný tækni geri ekki þessum aðilum kleift

Einhver frægasta stafræna listin sem hægt er að kaupa og selja á netinu í dag gengur undir nafninu

Okkur getur fundist það fyndið og áhugavert. En sú list sem búin hefur verið til af þessum öpum einum saman hefur verið keypt og seld fyrir 130 milljarða íslenskra króna

til þess að þessir Leiðu apar séu ekki að fjármagna mútur eða hryðjuverk.

í leitarvél Google og athuga hvað kæmi upp á fyrstu síðunni, prenta það út og láta það fylgja með. Það var nú öll áreiðanleikakönnunin. Og þegar hann svo reyndi að spyrja

og þannig sé hægt að tryggja að þetta sé ekki bara í orði heldur sé líka nánar skilgreint hvernig

og lögum um aukatekjur ríkissjóðs, nr. 88/1991, með síðari breytingum. Markmið frumvarpsins er að heimila þrönga undanþágu frá einkaleyfi Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins á smásölu áfengis með því að heimila smærri áfengisframleiðendum, sem uppfylla ákveðin skilyrði laganna, að selja áfengt öl í smásölu á framleiðslustað. Frumvarp sama efnis hefur áður verið lagt fram. Það frumvarp gekk til allsherjar- og menntamálanefndar á síðasta ári en hlaut ekki frekari afgreiðslu þá. Frumvarp þetta er því lagt fram í aðeins breyttri mynd, m.a. vegna framkominna umsagna við þinglega meðferð. Á undanförnum áratug hefur smærri brugghúsum, svokölluðum handverksbrugghúsum, fjölgað mikið um allt land. Handverksbrugghús eru í eðli sínu smá og leggja áherslu á gæði, sjálfstæði og minni framleiðslu. Samtök íslenskra handverksbrugghúsa voru stofnuð á árinu 2018 og eru meðlimir þeirra nú á þriðja tug. Smærri brugghús hafa á liðnum árum leitast við að byggja upp ferðamennsku í kringum rekstur sinn, sér í lagi á landsbyggðinni, en telja má að mikill meiri hluti starfa við smærri brugghús sé utan höfuðborgarsvæðisins. Samhliða fjölgun brugghúsa hefur áhugi á innlendri áfengisframleiðslu aukist. Endurspeglast það m.a. í umtalsverðri fjölgun á íslenskum áfengisafurðum, þá sérstaklega áfengu öli sem framleitt er í fjölbreyttu úrvali hér á landi. Erfitt hefur verið fyrir smærri framleiðendur að koma afurðum í sölu í gegnum Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins vegna eðlis framleiðslunnar sem í tilviki handverksbrugghúsa er oft í litlu magni og tímabundið.

Með samþykkt þessa frumvarps verður handhafa leyfis til að framleiða áfengi, sem er undir ákveðnu framleiðsluhámarki, heimilt að óska eftir viðbótarleyfi til smásölu á framleiðslustað. Gert er ráð fyrir að heimildin taki til áfengs öls sem gerjað er úr möltuðu eða ómöltuðu korni og inniheldur að hámarki 12% vínanda að rúmmáli að undangengnu því viðbótarleyfi sem frumvarpið mælir fyrir um. Einungis smærri brugghús geta fengið leyfi til sölu á framleiðslustað en skilyrði er fyrir veitingu leyfisins að umsækjandi framleiði ekki meira en 500.000 lítra af áfengi á almanaksári.

Verði frumvarpið að lögum og sala áfengs öls á framleiðslustað í smásölu heimiluð mun það fela í sér tiltölulega litla aukningu á seldu áfengi. Gera má ráð fyrir að sala á grundvelli framleiðslusöluleyfis eigi sér fyrst og fremst stað í tengslum við ferðaþjónustu hjá leyfishafa. Þó má einnig ætla að breytingin sem lögð er til muni styrkja sölu leyfishafa í nærumhverfi. Í því sambandi þarf þó að hafa í huga að framleiðslustaðir áfengisframleiðenda eru almennt ekki staðsettir þar sem hefðbundin verslun fer fram. Hvað sem því líður má ætla að breytingin muni styrkja rekstur smærri brugghúsa, sérstaklega á landsbyggðinni. Í samræmi við fyrirkomulag varðandi innflutning, framleiðslu og heildsölu áfengis er með frumvarpinu lagt til að heimilt verði að selja áfengt öl á framleiðslustað að fengnu leyfi til þess. Sýslumenn munu annast leyfisveitingu á sama hátt og verið hefur með önnur leyfi samkvæmt áfengislögum. Að auki þarf að liggja fyrir umsögn sveitarstjórnar þar sem starfsemin er fyrirhuguð.

og með hvaða hætti. Þá mun ráðherra með reglugerð geta kveðið nánar á um leyfisveitingu og eftirlit með leyfishöfum. Með frumvarpinu er reynt að koma til móts við sjónarmið bæði þeirra sem vilja aukið frjálsræði í verslun með áfengi og þeirra sem kjósa aðhaldssama áfengisstefnu. Frumvarp þetta hróflar ekki við hlutverki Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins. Þá felur frumvarpið ekki í sér tillögur um breytingu á áfengisstefnu, áherslum í lýðheilsumálum eða tekjuöflun ríkisins á þessu sviði. Frumvarpinu er ekki ætlað að stuðla að aukinni neyslu áfengis eða gera áfengi sýnilegra í íslensku samfélagi. Einungis er verið að gera smærri brugghúsum kleift að selja sína vöru til neytenda í ákveðnum tilvikum en með skýrum takmörkunum. Er því ekki ástæða til að ætla að áfengisneysla og sá vandi sem henni kann að fylgja muni aukast verði frumvarpið að lögum. Þrátt fyrir aukna heimild til smásölu áfengis verða áfengisauglýsingar enn óheimilar í bili og hefðbundinn verslunarrekstur með áfengi verður enn í höndum Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins. Ekki er talið að þær breytingar sem frumvarpið gerir ráð fyrir muni hafa teljandi áhrif á lýðheilsu þjóðarinnar þrátt fyrir að sölustöðum áfengis kunni að fjölga. Verði frumvarpið að lögum er ekki gert ráð fyrir að það muni hafa í för með sér teljandi áhrif á afkomu ríkissjóðs og ekki er talið að það muni hafa áhrif á fjárhag sveitarfélaga.

Í hvert sinn sem útvíkka á heimildir einkaaðila til áfengissölu er mikilvægt að líta til þess hvaða áhrif aukið aðgengi kann að hafa. Mér er því bæði ljúft og skylt að koma hingað upp í dag og halda á lofti sjónarmiðum sem lúta að forvörnum og lýðheilsu almennings. Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins skapar okkur ákveðna sérstöðu meðal annarra ríkja. Samhliða forvörnum og lagaumhverfi hliðhollu lýðheilsusjónarmiðum

Það er fagnaðarefni þar sem ungmenni eru sá hópur sem hvað mikilvægast er að ná utan um, en á þessum aldri er fólk sérstaklega viðkvæmt fyrir langtímaáhrifum áfengisneyslu. Þetta styðja rannsóknir sem sýna að þau sem hefja áfengisneyslu snemma á unglingsárunum eru í aukinni hættu á að þróa með sér ýmis mein tengd áfengisneyslu. Á sama tíma og neysla áfengis hefur dregist saman hjá ungmennum hefur neysla í lítrum aukist á hvern Íslending. Í því samhengi má líta til þess að knæpum og útsölustöðum hefur fjölgað umtalsvert síðasta áratuginn, ekki síst með tilkomu ferðamanna. Þá hefur ólögleg netsala með áfengi einnig greitt veginn og er mikilvægt að við komum böndum á slíka starfsemi. Í því samhengi bendi ég á tvær fyrirspurnir þess efnis sem hv. þm. Steinunn Þóra Árnadóttir hefur lagt fram til hlutaðeigandi ráðherra og óskað svara við því hvernig bregðast megi við því að áfengi sé selt innan lands í vefverslunum einkaaðila þrátt fyrir einkaleyfi Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins. Þegar litið er til lýðheilsuvandans sem hlýst af aukinni áfengisneyslu meðal almennings ber að hafa í huga að um er að ræða langvinna, líkamlega og andlega sjúkdóma þar sem afleiðingarnar koma fram á löngum tíma, yfir áratugi Þá hafa rannsóknir sýnt fram á hækkandi tíðni ýmissa krabbameina og skorpulifur. Ég tel mikilvægt að við séum upplýst og meðvituð um þessa hlið málsins þegar taka á ákvarðanir sem leiða til aukins aðgengis að áfengi líkt og sala áfengis á framleiðslustöðum gerir ráð fyrir. Við verðum að hafa í huga þann fjölda rannsókna, álit fagaðila og stofnana á borð við Alþjóðaheilbrigðisstofnunina, sem eru allar á einn veg; að aukið aðgengi leiði til aukinnar neyslu, og verðum því að vera í stakk búin til að auka fræðslu og forvarnir. Virðulegi forseti, og með leyfi virðulegs forseta, segir í greinargerð með frumvarpinu: „Lagt er til að smærri áfengisframleiðendum, sem uppfylla ákveðin skilyrði laganna, verði gert kleift að selja áfengt öl í smásölu á framleiðslustað. Frumvarpinu er þannig ætlað að styðja við smærri brugghús, sérstaklega á landsbyggðinni, en umtalsverð gróska hefur verið hérlendis í bruggun áfengs öls á síðastliðnum árum.“ Ég vildi koma hingað upp til að leggja áherslu á mikilvægi þess að í meðförum þingnefndarinnar sem fer með málið verði horft til þess að ekki sé með nokkrum hætti hægt að víkka út þann tilgang sem liggur til grundvallar þessu frumvarpi, verði það að lögum, allt í þágu lýðheilsusjónarmiða.

aðra framleiðslu víða um land, en við höfum einmitt séð mikla nýsköpun á því sviði þar sem lítil brugghús hafa orðið til, og mörg hver búa til ansi góða vöru, jafnvel áfengislausan bjór sem í dag er orðinn að sumra mati jafn góður og og áfengur bjór. Það er að sjálfsögðu mikilvægt að tryggja lýðheilsumarkmið og horfa á það að takmarka aðgang ungs fólks að áfengi en ég held að við séum komin með margra áratuga reynslu í því að sporna við kaupum barna

t.d. að vera með allt lokað á sunnudögum. Ég komst að því um daginn að það er víst eitthvað opið á sunnudögum og það kom mér mjög á óvart. En vonandi er þetta fyrsta skrefið í því að við finnum fyrir meira frjálslyndi á þessum markaði

frumvarp þáverandi hæstv. dómsmálaráðherra var þar til meðferðar. Ég er, rétt eins og ég var þá, hlynnt þessu frumvarpi sem mér sýnist að sé í öllum atriðum hið sama, einhverjar lítils háttar breytingar sem hafa ekki þýðingu hvað réttaráhrif varðar. Mín helsta gagnrýni er sú að mér finnst þetta frumvarp ekki ganga nógu langt

hvað býr þar að baki o.s.frv. Þannig að ég styð þetta mál og tel að það sé gott svo langt sem það nær, en það nær vitaskuld ekki mjög langt. Þetta er óskaplega feimið skref í frelsisátt, myndi ég segja, en skref í rétta átt og kannski táknrænt fyrir vilja þess ráðherra sem það leggur fram. En minnug þess hvernig frumvarpið var eins og það birtist okkur hér í síðasta sinn þá sáum við aðra drætti og það mál hugnaðist mér betur. Þar var um að ræða breytingar á áfengislögum sem heimilaði þá sölu sem hér er leyfð, sölu úr brugghúsum, en heimilaði jafnframt netverslun. Ég sé að hv. þm. Hildur Sverrisdóttir er hér í salnum í kvöld og hún hefur jú lagt fram frumvarp þess efnis og það er af hinu góða

þar sem fram kom að það er mikil gróska, það hefur verið mikil nýsköpun í ferðaþjónustu og heimsóknir í þessi brugghús eru liður í því. Það held ég að sé jákvætt skref í þágu ferðaþjónustunnar og menningarinnar að stjórnvöld styðji við það og landsbyggðina um leið með því að stíga þetta skref.

Ég myndi í því samhengi vilja nefna að með brugghúsunum eða því umhverfi sem við lifum í í dag, þessu lagaumhverfi, hallar auðvitað

Það er ákveðinn kjarni. Jafnvel þó að við séum að tala um þessa vöru er það löggjafans að stuðla að heilbrigðri og eðlilegri samkeppni hér eins og annars staðar. Þótt við séum að fjalla um áfengi er ekki hægt að víkja alfarið frá almennum viðhorfum og sjónarmiðum hvað samkeppnina varðar. Þetta ætla ég að segja með þeim eðlilega og nauðsynlega fyrirvara að vitaskuld lýtur áfengi öðrum lögmálum en gilda um margar aðra vörur. Við höfum aldursskilyrðin, við höfum það samofið í löggjöf og menningu okkar hvar þykir passandi að neyta þessarar vöru og hvar ekki, við beitum markvissum og góðum forvörnum gagnvart börnum og ungmennum þannig að ég held að samfélagið allt hafi skilning á nauðsyn þess.

og þá er óeðlilegt og óheilbrigt að bjóða upp á þetta brogaða samkeppnisumhverfi sem reyndin er.

ákveðna nálgun og ákveðna viðurkenningu á samkeppni milli innlendra og erlendra aðila, að jafna leikinn í því samhengi. Mér hefur fundist umhugsunarvert að ekki sé verið að bregðast við því þegar það er svo augljóst mál að aðgengið er eins og það er, en en samkeppnisumhverfi og rekstrarumhverfi milli innlendra og erlendra aðila er verulega ójafnt. Ég hlakka til að fylgjast með umræðum um þetta mál og það er aldrei að vita nema það það taki einhverjum breytingum í meðförum allsherjar- og menntamálanefndar eða að fram komi einhverjar breytingartillögur. En ég vísa að öðru leyti til þess að það liggur hreinlega fyrir ágætisfrumvarp

eiginlega tvíbura þess sem var fluttur af þingflokki Framsóknarflokksins. Hann var efnislega alveg eins, að undanskildu einu smáatriði sem voru stærðarmörk brugghúsa. Í frumvarpinu sem við ræðum í dag, líkt og í frumvarpinu sem lagt var fram af ráðherra fyrir ári, er miðað við 500.000 lítra mörk á ári. Framsóknarflokkurinn vildi miða við milljón lítra sem, eins og kom fram í ræðu fyrr í kvöld, eru einmitt mörkin sem Félag handverksbrugghúsa miðar við til að brugghús megi vera aðilar. Svo fórum við aðeins að rýna þetta. Hver er munurinn? Við sáum að það skeikaði bara einu félagi. Það var eitt fyrirtæki sem var undanskilið í stjórnarfrumvarpinu sem þingmannafrumvarpið náði utan um, og það kom síðan fram í umsögnum við það mál, og það er brugghúsið Kaldi. Það brugghús framleiðir rúmlega 600.000 lítra á ári og kemst þess vegna ekki undir verndarvæng þess frumvarps sem hér er verið að mæla fyrir.

En þegar þú rifjar þetta upp með mér þá var það auðvitað þannig að fólk staldraði við það

En án þess að ég ætli að fara að vitna í umræður innan nefndarinnar er alveg rétt hjá hv. þingmanni að það virtist vera niðurstaðan að eitt brugghús félli utan þess ramma sem frumvarpið boðaði. Hvort sem það var ætlunin eða ekki þá leiðir það auðvitað til þess að einhver lagasetning, sem virðist að formi til vera almenn,

þar sem þingmenn stjórnarflokks rembast beinlínis við að vera á undan ráðherra sinnar eigin ríkisstjórnar með sama frumvarp hingað í salinn eins og gerðist í fyrra. En þessi mörk skipta auðvitað máli og það er eðlismunur á fyrirtækjum þarna einhvers staðar um þetta bil. Við sjáum að núna er Ölgerðin komin á markað,

Við værum kannski ekki að spá mikið í þetta nema út af því að akkúrat þessir tveir stjórnarflokkar drógu upp þessa ágreiningslínu fyrir okkur hér fyrir ári. Munurinn á 500.000 lítrum, sem ríkisstjórnin leggur hér til, og milljón lítrum, sem handverksbrugghúsin sjálf miða við, er eitt einasta fyrirtæki.

En mig langaði til að taka upp þennan punkt af því að það var rætt svo mikið um ferðaþjónustuna í samhengi við þetta mál á sínum tíma eftir að búið var að tálga netverslunina, sem var þungamiðja málsins, í burtu og þýðingu brugghúsanna fyrir ferðaþjónustuna, fyrir landsbyggðina og hvað þau hefðu gert mikið, t.d. bara í sambandi við atvinnuþróun og nýsköpun alls konar. Mér finnst algerlega augljóst mál að við verðum við þessu og trúi því ekki að það verði niðurstaðan, ef það blasir við að það sé enn þá með þeim hætti, að eitt

samfélagið allt sé komið á þann stað að kalla eftir þessu og skilja það og það held ég að ríkisstjórnin geti líka gert.

þeir skapa ótrúlega mörg störf miðað við hversu lítil framleiðslan er. Ef við förum að skoða þetta í heildarsamhengi, neyslu í landinu, þá er þetta ákaflega lítið af heildarmagninu.

Það gæti verið enn skemmtilegra krydd í ferðaþjónustuna okkar.

Nú er þetta fyrsta ár nýs kjörtímabils þessarar ríkisstjórnar: Telur hv. þingmaður líkur á að fleiri skref verði stigin eða er þetta frelsistáknmerki Sjálfstæðisflokksins í áfengismálum?

Virðulegi forseti. Hér ræðum við um frumvarp til laga um breytingu á áfengislögum þar sem lagt er til að smærri brugghúsum verði gert kleift að selja áfengt öl í smásölu á framleiðslustað. Þar með er frumvarpinu ætlað að styðja við smærri brugghús, sérstaklega á landsbyggðinni, en umtalsverð gróska hefur verið í bruggun áfengs öls á síðastliðnum árum og eru tugir smærri brugghúsa starfandi um land allt, eins og rakið hefur verið ágætlega hér.

Ég get tekið undir það markmið og finnst reyndar mjög mikilvægt að fundnar séu leiðir til að tryggja sanngjarnt starfsumhverfi fyrir þá atvinnustarfsemi sem rekstur lítilla brugghúsa er. Ég velti samt fyrir mér hvort

brugghúsanna á alla kanta í þessu ljósi; lýðheilsu, forvarna, gegn áfengisneyslu, jafnvel loftslags- og umhverfismála og tengsla við atvinnusköpun og ferðaþjónustu. Þegar þingflokkur Framsóknarflokksins samþykkti frumvarpið setti ég ákveðna fyrirvara við afgreiðslu þess ásamt nokkrum öðrum þingmönnum meðan aðrir í flokknum höfðu enga fyrirvara. Ég ætla að fara hér yfir fyrirvarana sem ég setti fram. Frumvarpið felur í sér aukið aðgengi að áfengi og því tel ég brýnt að við meðferð málsins verði farið yfir möguleg áhrif þess á lýðheilsu og hvernig eftirliti með sölunni verði háttað. Sérstaklega er mikilvægt að horft verði til mögulegra áhrifa á börn og ungmenni. Verði frumvarpið að lögum þarf að liggja fyrir hvernig áhrif á lýðheilsu yrðu vöktuð í framhaldinu. Á undanförnum árum hefur náðst umtalsverður árangur hér á landi í að draga úr áfengis- og vímuefnaneyslu meðal ungs fólks og neysla áfengis meðal ungmenna hefur dregist svo saman hér á landi að það hefur vakið heimsathygli og í rauninni margir sem leita í smiðju okkar Íslendinga varðandi aðferðafræði þar. Þessi árangur hefur náðst með þrotlausu og víðtæku samstarfi þeirra sem sinna rannsóknum, stefnumótun og störfum í þágu barna og unglinga sem og foreldra, árangri sem m.a. byggir á takmörkunum á aðgengi að áfengi. Við þurfum að halda því mikilvæga starfi áfram og efla einnig fyrirbyggjandi starf fyrir aðra aldurshópa. Öll lagasetning er varðar áfengi þarf að taka mið af þessari áherslu, að vernda sérstaklega hópa eins og börn og ungmenni. Ég ætla ekki að nota tíma minn hér til að fara yfir þau áhrif sem áfengi hefur á börn og ungmenni en vísa til orða hv. þm. Orra Páls Jóhannssonar fyrr í umræðunni. Ítrekað hefur komið fram hér í þingsal við umræður um breytingar á áfengislöggjöfinni að áfengi er ekki eins og hver önnur neysluvara.

Markmið þeirra er að stýra aðgengi að áfengi og tóbaki og draga þannig úr skaðlegum áhrifum af neyslunni, vernda ungt fólk gegn neyslu áfengis og tóbaks og takmarka framboð á þessum

og kalla ég eftir að rætt verði við sérfræðinga og áhugafólk um forvarnir og samfélagsleg áhrif af þessu frumvarpi á einstaklinga, heimili, sveitarfélög og ríkissjóð. Hljóti frumvarpið samþykki eru sterk rök fyrir því að breytingin muni hafa áhrif á minni brugghús og styrkja rekstrargrundvöll þeirra auk þess sem það getur stuðlað að frekari uppbyggingu atvinnulífs í byggðum þar sem þau eru rekin. Sérstaka áhersla verður að leggja á það að breytingin leiði ekki til þess að kaupendur undir lögaldri fái aukið aðgengi að áfengi,

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin og aðildarríki hennar eru ákveðin í að vinna saman að þessu átaki til að stuðla að skaðaminnkun af völdum áfengisneyslu, bæði á landsvísu og á heimsvísu.

jöfnun flutningskostnaðar og breytingar á reglum varðandi flutning og sölu áfengis í næstu áfengisverslun við framleiðslustað. Þar hafa reyndar orðið framfarir á undanförnum árum en það þarf að gera betur.

Virðulegi forseti. Að lokum ítreka ég mikilvægi þess að fjármagni verði varið til forvarna og að farið verði í mótun næstu forvarnastefnu og aðgerðaáætlana í áfengis- og vímuvörnum. Lýðheilsusjónarmið, barnasáttmálinn og heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna þurfa að vera leiðarljós.

Herra forseti. Við heyrum oft, og réttilega, að áfengi sé ekki venjuleg neysluvara.

Mig langaði að ræða þetta hér því að áfengislöggjöfin okkar almennt er gölluð, held ég að mér sé óhætt að segja.

vissulega um áfengi er það í rauninni svo ofboðslega lítið, aðeins brotabrot af því sem varðar áfengisneyslu eða áfengissölu á Íslandi, að fyrir mér er þetta fyrst og fremst ferðaþjónustumál.

Nú kom ég ekki að því að semja þetta frumvarp en á ekki von á öðru en að hæstv. dómsmálaráðherra muni útskýra betur hvaðan þessi mörk koma.

þar sem ákveðinni stærð brugghúsa var veitt þessi heimild þrátt fyrir að vera undir sömu löggjöf. Ég get ímyndað mér að það geti verið einhvers konar viðmið, sem ég býst við að nefndin skoði.

með ofboðslega stífan lagaramma í kringum einn hlut þegar hann er í einhverju öðru formi en samt með sömu afleiðingar á einhverjum öðrum stað o.s.frv. Fyrir mér er það frumvarp sem er hér til umræðu

fái að grípa með sér nokkrar flöskur heim. Þetta er ferðaþjónustumál. Þetta er landsbyggðarmál. Þetta er nýsköpunarmál. Þetta er mál sem

þingmannamál sem lýtur að því að jafnræðis verði gætt á milli innlendra og erlendra aðila í netverslun með áfengi. Við höfum svo árum skiptir tekist á um það hér í þingsal

flokks okkar hæstv. dómsmálaráðherra hvort það færi betur á því að hafa þessi mál í einum og stærri lagabálki. Ég ætla að vera heiðarleg varðandi það að það var mín skoðun að það færi ekki vel á því. Eftir að hafa fylgst með umræðu um áfengi um ansi langt skeið, bæði á vettvangi þingsins og í samfélaginu sjálfu, og ég hef sjálf komið að því með ýmsum hætti í gegnum árin, þá er það mitt mat, af hvaða ástæðum svo sem það er,

Þannig að það er mitt mat og ég var bara heiðarleg með það, enda er það svo að hæstv. dómsmálaráðherra kemur fram með þetta mál og þingmannamálið mitt er nú þegar komið í nefnd

við þurfum alla vega að stíga varlega til jarðar ef við ætlum að búta þetta í sundur af þeim ástæðum sem ég nefndi áðan. En líklega er þetta hárrétt mat. Mér þykir ekki ólíklegt að hefði þetta farið saman væri málið

mögulegt, eftir meðferð í nefnd og umfjöllun — kannski er ég bara með svona vonda kristalskúlu, kannski fer þetta mál í gegn, það væri óskandi, en ef ekki þá er þetta mögulega mál sem

það sofnar í hinni ágætu allsherjar- og menntamálanefnd. Ég mun vera bjartsýn með það mál þangað til annað kemur í ljós. Hins vegar er það alveg ljóst og það þarf enginn að velkjast í vafa um það að þingflokkur Sjálfstæðisflokksins er mjög einhuga um

út frá því hvað er talið líklegast til árangurs því að bæði þessi mál eru mikilvæg. Þau skipta máli. Þau eru ekkert til að óttast og við verðum að nálgast það þannig.

Varðandi mismunun á milli erlendra og innlendra aðila þá tek ég undir með hv. þingmanni. Það er fyrst og fremst forsendan fyrir því að ég legg fram þingmannamál mitt um netverslunina. Það er

þá er mér í fersku minni þegar Gaukur á Stöng opnaði 1983 og var með svokallað bjórlíki. Af því að það fékkst ekki bjór á Íslandi þá var hellt vodka út í pilsner og svo voru sett einhver bragðefni með og þetta var kallað bjór.

ég hvet ykkur til að samþykkja sölu á bjór á framleiðslustað. Þetta tengist oft veitingarekstri og það er stemning að fara og smakka bjórinn á staðnum og borða og geta tekið með sér sex bjóra eða eitthvað slíkt

Svo hef ég líka hugmyndir varðandi öll þessi brugghús úti um allt land. Ég veit af fenginni reynslu að það er rosalega dýrt að setja upp svona brugghús

hvaðan sem er af landinu og af öllum tegundum og sortum sem þeir framleiða. Í dag er bara tekið inn ákveðið magn í Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins þannig að menn eru að keppast við að reyna að koma sínum bjór þar inn og það er ósanngjarnt.

hafa verið í þessu umhverfi í öll þessi ár sem ég er búinn að vera þá veit ég að hvergi í heiminum þekkir almenningur eins vel til meðferðastöðva

og munu halda áfram að vera það sem slík. En hérna erum við með vímuefni sem er löglegt og að sjálfsögðu er fullt af tengdum vandamálum þar sem þetta er nú ef eitthvað er bara sterkara vímuefni en mjög mörg önnur sem eru jafnvel ólögleg. Þá þarf alltaf að nálgast þann málaflokk af ákveðinni varúð en líka með opin augun gagnvart fólk neytir þessa vímuefnis og hefur gert það í þúsundir ára. Það er ekki að fara að breytast. Þetta er ekki að fara að hverfa úr mannlegu samfélagi. Þá ættum við að hugsa hvernig við kunnum sem samfélag að fara með þetta efni.

Þá eru vandamálin sem eru tengd þeirri samfélagslegu neyslu miklu minni. Þau eru að sjálfsögðu til staðar af því að þannig virkar mannfólkið að miklu leyti. Sumir eru einfaldlega með meiri næmni gagnvart þessum efnum og verða veikari fyrir meðan aðrir þola þau betur,

Það skorti algjörlega á það að kenna fólki hvernig á að drekka áfengi, þekkja áhrifin, hvað á að varast, því að hugmyndin um það hvað var

og fólk áttar sig ekki á því að það er margt annað sem er áfengisvandamál eða vandamál með vímuefni en að vera bara sífellt drukkinn, vera þessi klassíska steríótýpa af róna eða eitthvað þvílíkt. Við þurfum að gera betur í því og ég held að við höfum gert það á undanförnum árum, sérstaklega með opnara samfélagi tengdu þessu vímuefni,

Eins og er, er hægt að vera með vínveitingaleyfi en það má ekki selja þannig að viðkomandi yfirgefi staðinn með áfengi. Það er einföld viðbót við vínveitingaleyfiskerfið.

Það eru þessir möguleikar á samsetningu á því hvernig við meðhöndlum þetta efni sem við ættum að geta nálgast á yfirvegaðri hátt en við höfum gert í gegnum tíðina.

er að já, aðgengi skiptir máli, en það sem skiptir miklu meira máli er að kenna fólki að meðhöndla þetta efni af því að það kemur alltaf ný og ný kynslóð af fólki sem kann það ekki. Ef við gleymum að kenna því það þá koma upp mikil vandamál. Við vitum líka að ef við bönnum þetta bara, ef við kennum ekkert um þetta, þá verður það líka vandamál, enn stærra vandamál. Kennslan er einna mikilvægasti hluturinn. Við þekkjum alveg samfélög í Evrópu sem meðhöndla léttvín mjög frjálslega,

Þetta er það sem við þurfum að einbeita okkur að, þessi menning. Hvernig ætlum við sem Íslendingar að vera þekkt fyrir

Það er ekki eitthvað svoleiðis sem við viljum vera þekkt fyrir. Nú til dags sé ég þetta aldrei. Það heyrir til undantekninga að maður sjái einhvern sem drepst úti í horni.

vinna svona mál og gera það á forsendum þess að vinna upp þá menningu sem við þurfum til að að kunna að meðhöndla þessi efni sem fólk notar, hvort sem okkur líkar það betur eða verr. Eins og ég sagði, afleiðingin af því að hunsa það,

Við eigum að hætta að hunsa það og vinna að því á markvissan hátt að ef fólk velur að nota vímuefni á einn eða annan hátt þá kunni allir að bregðast við því,

Forseti. Við erum í áhugaverðri umræðu um þetta frumvarp dómsmálaráðherra

til smásölu áfengis hér á landi og brugghúsum gert kleift að selja áfengt öl í smásölu á framleiðslustað í því skyni að styðja við starfsemi minni áfengisframleiðanda og jafna samkeppnisstöðu þeirra

að brugga sjálfir til eigin neyslu. Ég man raunar að amma mín og afi gerðu það

að sulla heima hjá sér með þessa hluti. Þetta er náttúrlega áhugaverð „kemestría“ út af fyrir sig en ég fer kannski út í það aðeins seinna. Við höfum séð mjög skemmtilega þróun; lítil handverksbrugghús eru byrjuð að framleiða bjór þessir aðilar markaðssetja vöruna á þann hátt sem laðar til sín ferðamenn í svokallaðar smakkheimsóknir. Þetta er, forseti, bæði nýsköpun í ferðaþjónustu, nýsköpun í matargerð og nýsköpun í vöruþróun.

32 ára gamalt íslenskt viskí, 16 ára, 10 ára, allt þetta. Þetta er áhugavert. Það er náttúrlega löngu tímabært að nútímavæða íslensk áfengislög. Sjálfstæðisflokkurinn hefur gert margar tilraunir til þess að útvíkka áfengislögin. Það hefur gengið misilla hjá þeim.

sem eru verðug og áhyggjurnar sem eru verðugar í umsögnunum um fíknivanda, heimilisofbeldi og allt þetta og samhengið þar á milli þá er, eins og hefur komið fram í máli annarra þingmanna, staðreyndin sú að það eru forvarnir sem virka fyrst og fremst best í því samhengi. Svo erum við líka að nútímavæða okkur í fíknivanda yfir höfuð. Áfallamiðuð nálgun á fíknivanda t.d. er að leysa úr læðingi alls konar sannleika sem við höfum ekki gert okkur grein fyrir áður, að þetta sé ekki bara það einfalt að fólk endilega ánetjist áfengi áfengisins vegna heldur geta oft verið og eru oft undirliggjandi ástæður þar fyrir sem snúa að geðheilbrigði einstaklinga. Jú, vissulega getur menning haft áhrif og „triggerar“ og allt það. Ég er ekki að gera lítið úr því. En geðheilbrigði, veikindi þar, geta svo sannarlega verið mikill áhættuþáttur í því að þróa með sér fíknivanda hvers konar og þar er auðvitað áfengi á meðal, áfengisvandi.

Þetta er ekki svart og hvítt. Eins og komið hefur fram í máli annarra þingmanna í kvöld þá hefur áfengi fylgt mannkyni um árabil og virðist ekkert vera að fara, vera á leiðinni út. leiðinni út. Ef maður horfir líka á það út frá vöruþjónustu, út frá nýsköpun, út frá landkynningarhugmyndum þá er þetta náttúrlega hin fullkomna vara fyrir okkar þjóð, sérstaklega hvað varðar ferðamenn. Þegar fólk er í fríi þá er það nú jafnvel líklegra til þess að fá sér í tána. Þetta hefur fylgt okkur og er ekkert að fara og Alþingi þarf að vanda sig við þetta. Ég er alveg sammála því. ÁTVR hefur sent inn 25 blaðsíðna umsögn með ýmsum flóknum reikningsdæmum og viðvaranir um hamlandi Evrópulöggjöf sem það telur frumvarpið ekki standast. Þar er EES-samningurinn reifaður vítt og breitt og loks EFTA-dómstóllinn. Í niðurlagi er svo einhvern veginn boðist til þess að þeir hafi þetta bara í einhverri sérstakri hillu í vínbúðunum sínum. En ég held að það sé ekki það sem samfélagið er að kalla eftir og nútíminn út af fyrir sig. Eins og annar hv. þingmaður kom inn á þá er þetta oft hugsjónafólk sem er að vinna við þetta og þróa þessa vöru, fólk sem hefur jafnvel um árabil og áratugi verið að leika sér við þetta og þróa þetta og lagt í það peninga og tíma og og orku og er núna komið með skemmtilega vöru sem bætist í flóruna og getur verið rós í hnappagat þessarar þjóðar. sjáum líka nýja spennandi þróun sem er smá hliðarangi af þessu. Það er áfengislaus bjór og áfengislaust vín. Ég sá jafnvel áfengislaust gin í búð um daginn.

og það er áhugavert að sjá hvaða áhrif þetta hefur svo á menninguna. Þetta er auðvitað ekki alveg nýtilkomið. En það er nýtilkomið að þetta sé svona útbreitt, sýnilegt í búðum og meira, greinilega lagt í að varan líkist þeirri vöru sem hún er að koma í staðinn fyrir.

að áfengisvandi, fíknivandi út af fyrir sig, getur verið og er oft geðheilbrigðisvandi. Og geðheilbrigðisvandi er heilbrigðisvandi eins og hver annar. Við þurfum að horfa á hann þannig og ekki tengja fram hjá eins og fólk vill stundum gera.

Við ætlum að gera smærri áfengisframleiðendum sem uppfylla ákveðin skilyrði laganna kleift að selja áfengt öl í smásölu á framleiðslustað.

og ekkert vandamál með það. En ef viðkomandi ætlaði að kaupa bjórinn og opna hann heima hjá sér eða opna hann kannski bara ekkert, eiga hann sem minjagrip, þá má það ekki samkvæmt gildandi lögum. Þannig að ég segi kostulegt, þetta er alveg kostulegt mál en það er ekki málið sjálft sem er kostulegt, það eru lögin, lagaramminn sem við erum með í dag, sem er algerlega kostulegur. Með þessu er ég örugglega búin að lýsa ágætlega afstöðu minni til þess einkaleyfis sem við erum með í dag í lögunum um sölu á áfengum drykkjum þegar um er að ræða lokaðar umbúðir. Mér finnst þetta svo mikilvægt því það er svo mikill

en það er til neyslu á staðnum. En um leið og flaskan er lokuð þá má það ekki. Þá skal það vera starfsmaður ríkisins. Á sama tíma erum við með regluverk í kringum alls konar hluti sem eru ekki venjuleg neysluvara; lyf, sprengiefni, byssur, en við erum ekki með einhver sérstök einkaleyfi um það eða byssusölu ríkisins eða sprengiefnasölu ríkisins eða lyfjasölu ríkisins. Við treystum alveg fyrirtækjum til að starfa undir þeim regluramma og fylgja þeim lögum og reglum sem settar eru í landinu.

við á sama stað. Þetta hefur aldrei farið í gegnum þingið. Það hefur nefnilega aldrei náðst samkomulag um að breyta því hér á þingi. Þá þýðir kannski ekkert að berja höfðinu við steininn endalaust og þess vegna held ég að sú leið sem hæstv. ráðherra er að leggja fram hér sé algerlega nauðsynlegt nauðsynlegt skref, kannski bara hænuskref, en ef það er hænuskrefið sem nær í gegn þá skulum við algjörlega byrja þar. Ég ætla ekki að fara yfir það sama og fólk hefur verið að ræða hér. Þetta er ferðaþjónustumál, þetta er orðið landbúnaðarmál að segja, við getum alveg farið að ræða það á þeim vettvangi. Þetta er bara framleiðsla á vöru sem er lögleg, nýtur hylli, það hefur komið fram, fólk er að koma alls staðar að úr heiminum til að framleiða þannig að auðvitað er ekkert annað en sjálfsagt að leyfa þeim sem eru að framleiða þessa löglegu vöru að selja hana líka í lokuðum umbúðum beint frá staðnum, alveg eins og við höfum rætt hér um alls konar landbúnaðarframleiðslu og verið að ýta undir að hægt sé að selja beint frá býli. Þannig að ég styð þetta og hlakka til að fá þetta mál til umfjöllunar í allsherjar- og menntamálanefnd og vona

en með þeim möguleika alltaf að það væri hægt að njörva það niður í nefnd og það er það sem nefndarstarfið er hugsað fyrir. Ég held að við höfum verið komin með mjög góða leið á sínum tíma

sjálf held að það væri ekki góð þróun að sjá bjór við hliðina á mjólk eða bleium í Bónus. Ég er ekki að tala fyrir þeirri leið. Mér Mér finnst það bara svo mikill tvískinnungur og ég skil ekki að það sé raunverulegur vilji og trú fólks að það hafi eitthvað með forvarnir að gera hvort viðkomandi starfsmaður sem selji áfengið sé starfsmaður ríkisins eða starfsmaður einhvers ehf. fyrirtækis.

Ef ég man þetta rétt þá var það svo Pawel sem var frummælandi á málinu þegar það var komið inn í nefnd og þess vegna tók hann þetta hlutverk að sér að fara á milli og sjá hvernig við gætum komið þessu máli út úr nefnd og ég held að hann hafi gert það mjög vel. En því miður fór það ekki í gegn.

með þeim breytingum sem orðið höfðu í nefndinni. En það fór ekki heldur í gegn þannig að hér erum við enn á sama stað. Nú erum við með þetta skref sem snertir sérstaklega örbrugghúsin okkar,

Virðulegur forseti. Fyrr í vor lagði ég fram frumvarp um að afnema helgidaga úr áfengislöggjöfinni. Það er vel hægt að auka þjónustu til neytenda, til að mynda með því að opna Vínbúðina á sunnudögum án þess gefa áfengisverslun frjálsa. Á Íslandi höfum við rekið ríkisútsölu á áfengi líkt og í Svíþjóð, Finnlandi og fleiri löndum á meðan frjálsara er um söluna í Það er ekki að ástæðulausu að við viljum halda sölunni í stýrðu umhverfi, sérstaklega þegar við horfum til lýðheilsusjónarmiða. Reynslan hefur sýnt okkur að það hefur reynst vel, ekki eingöngu hér á landi heldur einnig í Svíþjóð, en árið 2018 var fýsileiki þess að gera áfengissölu frjálsa skoðaður. Niðurstaðan reyndist sú að gallarnir voru fleiri en kostirnir. Það er það sem við viljum í Framsókn, hafa aðgengi og geta keypt áfengi í öruggu umhverfi sem t.d. núverandi fyrirkomulag hefur upp á að bjóða. Með því að rýmka opnunartíma erum við líka að auka þjónustu verslana Vínbúðarinnar og lögum okkur að breyttum tíðaranda og verslunarhegðun en á sama tíma erum við að koma til móts við frjálslyndari sjónarmið án þess að galopna allt upp á gátt og gefa áfengissölu frjálsa

á áfengi í smásölu til neytenda og heimilaði netverslun á áfengi í smásölu. Það frumvarp var ekki samþykkt af ríkisstjórn og var því lagt fram að nýju að framangreindu ákvæði frátöldu. Augljóst er að það er ekki pólitískur vilji til að stíga það skref til fulls og því er hér komin málamiðlun með frumvarpinu sem ég lagði fram í vor.

Þá má einnig færa sterk rök fyrir því að það sé betri bragur að hafa þetta í sérverslunum þar sem fólk þarf að gera sér ferð í búð til að kaupa sér áfengi þótt það væri ekki nema til að nefna, líkt og hv. þm. Bryndís Haraldsdóttir kom inn á,

Á Norðurlöndunum er álitið að hömlur á sölu áfengra drykkja séu áhrifarík leið til að draga úr þeim skaða sem hlýst af áfengisneyslu og áfengi er ekki eins og sérhver önnur vara. Slíkt gerum við með ábyrgum hætti í gegnum núverandi fyrirkomulag og mikilvægt er að við séum með öflugar forvarnir og lýðheilsufræðslu. Þar að auki höldum við uppi heilbrigðri endurnýjun og styðjum við lítil brugghús hér á landi með því að hafa þetta í höndum ríkisins að einhverju leyti, sem ber að tryggja heilbrigða samkeppni allra sem kjósa að koma vörum sínum á markað hér á landi og þannig tryggjum við íslenska framleiðslu og okkur í Framsókn leiðist það ekki. Við þurfum að auka þjónustu. Við þurfum að laga okkur að breyttum tíðaranda. Þetta var einn vinkill á þessari umræðu. Hins vegar finnst mér mjög mikilvægt að við stígum þetta skref til fulls og ég er mjög glöð að sjá að hér er stigið lítið skref í þessa átt. Ég hefði viljað sjá það stærra. Þær athugasemdir sem ég tek hér fram eru að ég set spurningarmerki við tvennt, kannski þrennt. Það er þetta sem ég var að koma inn á, að brugghúsunum sé ekki heimilt að hafa opið á sunnudögum og öðrum helgidögum þjóðkirkjunnar. Ég ítreka að ég sé ekki ástæðu til að takmarka þeirra verslun og þeirra sölu frá sínum framleiðslustað við það að við getum ekki stigið skrefið og leyft þeim að selja út á sunnudögum. Ég sé ekki muninn á því hvort það sé á föstudegi eða sunnudegi.

að heimild til sölu á framleiðslustað væri að hámarki milljón lítrar, ekki 500.000. Þetta takmarkar samkeppnisstöðu ákveðinna framleiðslustaða á Íslandi sem ég sé enga þörf á að gera og ég hefði viljað stíga þetta stærra skref.

Virðulegur forseti. Ég tek undir með hv. þm. Bryndísi Haraldsdóttur þegar hún segist vona að þetta frumvarp fari hratt í gegnum nefnd með þeim breytingum að við hækkum 500.000 lítra upp í milljón lítra og skoðum það af fullri alvöru að hætta þessari forræðishyggju og tökum ákvæðið um bann við að hafa opið á helgidögum og sunnudögum út úr áfengislöggjöfinni og út úr þessu frumvarpi líka. Svo þurfum við að skoða þetta með veitingu afsláttar af áfengisgjöldum til framleiðslustöðva til að styðja við byggðasjónarmið.

á því að við séum með ákveðið bann þarna. Ég er ekki alveg hlynnt því að við förum alveg í einkasöluna af því að mig langar að sjá hvaða skref við getum stigið í þessa átt og mér finnst þetta vera rökréttasta fyrsta skrefið, að við rýmkum opnunartíma Vínbúðarinnar og sjáum hverju það skilar okkur. Og svo finnst mér að við þurfum að þroskast með umræðunni um áfengislöggjöfina og ég ætla bara að segja alveg eins og er: Mér finnst við vera rétt að byrja.

vegna þess að ég lít akkúrat svo á að hvert skref sem tekið er í þá átt að auka aðgengi að áfenginu, sem er innan einkaleyfiskerfis ríkisins, séum við að segja: Þetta þarf ekki að vera þar. Mér finnst alger óþarfi að halda þessu þar, að halda þessu einkaleyfi á sama tíma og við erum að auka aðgengið, vegna þess að þessu einkaleyfi er og hefur verið viðhaldið,

bara svo fullkominn óþarfi. Ég myndi nefnilega vilja taka fyrst hitt skrefið og slaka svo á aðgenginu. En svona er þetta bara, við höfum mismunandi skoðanir á þessu og það getur vel verið að ef við færum af stað frá sitthvorri marklínunni í sömu áttina, eftir sitthvorri aðferðafræðinni, að við enduðum á sama tíma. Það getur vel verið.

Það er alltaf gott að vera ósammála. Ég fagna því þegar við erum ekki sammála um hlutina því að þá fer fram heilbrigð umræða. Þar getur við „actually“ þroskast, afsakið orðbragðið, þar getum við raunverulega þroskast með umræðunni, sem ég ég tel að við þurfum að gera. Við þurfum að þroskast með umræðunni sem samfélag. Ef við ætlum að stíga þetta skref þarf það að vera tekið eftir þroskaða umræðu,

og mér finnst ótrúlega mikilvægt að við þroskumst með umræðunni, að við leyfum okkur að vera ósammála, að við tökum umræðuna og við gerum það á skynsamlegan hátt, því að þannig getum við hugsað til framtíðar hvernig við ætlum að haga þessum málum í samfélagi

Ég vil byrja á að þakka fyrir málefnalega umræðu í kvöld og fagna því hversu margir eru hlynntir þeim breytingum sem hér eru kynntar þó að vissulega sé um að ræða hænuskref í þessari löngu baráttu. Ég settist á Alþingi fyrir um 15 árum síðan og ég held að það hafi nánast verið á hverju einasta þingi síðan þá sem lagt hefur verið fram frumvarp sem snýr að áfengismálum. Ég Ég hef stundum orðað það þannig að mér finnst þingið hafa algerlega brugðist í því að taka til hendinni í þessum málaflokki vegna ágreinings sem þar hefur verið og ekkert af þessum frumvörpum sem hafa verið lögð fram á undanförnum árum, ár eftir ár, hefur ratað hér inn í þingsal aftur eftir framsögu þess og málsmeðferð í nefnd þannig að vonandi er að verða breyting á því. Vissulega gefur umræðan manni alla vega væntingar um það að hér sé að verða breyting á hugarfari og að augu fólks séu að opnast fyrir því að við erum með mjög gamla löggjöf og við þurfum að færa okkur betur til nútímans í breyttum útfærslum og í þjónustu við fólkið. Það eru nokkur atriði sem hafa verið reifuð hér í kvöld og mig langar að minnast á. Það hefur verið talað um þetta hámark sem er sett í þessu frumvarpi, 500.000 lítrar

Við erum með 28 framleiðendur á áfengu öli í landinu. Þar bera tveir framleiðendur höfuð og herðar yfir alla aðra. Það eru 20–21 milljón lítra seldir á ári. Af því framleiða 25 litlir framleiðendur 477.000 lítra í heildina. Einn af þessum framleiðendum, Kaldi, sem hér hefur verið nefndur, bjórframleiðandi fyrir norðan, framleiðir um það bil sama magn og allir hinir litlu framleiðendurnir 25 til samans.

álitaefni á ferð og ég hvet nefndina til að skoða þetta sérstaklega. Þetta frumvarp er hugsað til þess að styðja við þessa litlu framleiðendur. En hver þau skref sem stigin verða

og það eru dæmi sem eru í skoðun núna í ráðuneytinu, hvar við stöndum í þeim efnum. Það er full ástæða til að skoða allt regluverk í kringum áfengissölu.

hafa komið hér fram með um að ganga jafnvel enn lengra. Málið er á forræði þingsins og ég tel að ef við náum því að rýmka þetta mál, ég tala nú ekki um ef við næðum að fá frumvarp

með meiri fyrirvara. Það er alveg rétt. Þá hafði frumvarpið, sem er lítið breytt, nokkuð langan tíma í umræðu og í málsmeðferð í þingnefnd en náði ekki inn í þingsal.

Þess er ekki að vænta að afstöðubreyting sé svo mikil hjá umsagnaraðilum að það þurfi til að mynda að kalla alla til fundar við nefndina að nýju og því sé hægt að hraða þessu máli í gegn.

tekur á barnaníðsefni, hatursorðræðu, mismunun og fleiri þáttum. Mig langar líka að geta þess að samkvæmt frumvarpinu þá eiga lögin að taka gildi nú þegar. Nefndin afgreiddi þetta nefndarálit út 7. apríl síðastliðinn. Ég er að ítreka þessa dagsetningu hér vegna þess að þetta hefur beðið að mínu viti allt of lengi

og brot sé þannig af meiði hatursglæpa, auk þess sem lagt er til að að jafnaði skuli taka það til greina til þyngingar refsingar ef brot er framið í nærveru barns yngra en 15 ára. Í öðru lagi er lagt til að hatursorðræðuákvæði 233. gr. a laganna verði rýmkað þannig að þjóðlegur uppruni falli þar undir sem og að ákvæðið veiti fólki með fötlun og fólki með ódæmigerð kyneinkenni refsivernd til samræmis við aðra hópa sem eru taldir þurfa á sérstakri vernd að halda.

Nefndin telur að þær breytingar sem eru lagðar til með frumvarpinu séu mikilvægar og tímabærar þar sem þær fela í sér aukna réttarvernd barna og sporna gegn hatursorðræðu og mismunun við afhendingu á vöru og þjónustu. Með frumvarpinu er m.a. brugðist við athugasemdum eftirlitsaðila vegna alþjóðlegra mannréttindaskuldbindinga Íslands og breyttum samfélagslegum viðhorfum til þeirra brota og þeirrar háttsemi sem það tekur til. Umsagnaraðilar voru almennt jákvæðir um efni frumvarpsins. Mig langar að geta þess sérstaklega að ég hef á fundum mínum erlendis orðið þess áskynja að þar sem verið er að birta ákveðið landakort og fara yfir það hvernig lönd hafa staðið sig í þessu lagaákvæði þá höfum við einmitt verið svolítið með gult ljós því að það hefur í rauninni verið bið eftir því að við getum brugðist við með þessum hætti. Þess vegna er þeim mun mikilvægara að við séum að gera það núna.

Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. frumvarpsins skal hver sem framleiðir, flytur inn, aflar sér eða öðrum, dreifir eða hefur í vörslum sínum myndefni sem sýnir kynferðislega misnotkun á barni eða sýnir barn á kynferðislegan hátt, sæta sektum eða fangelsi allt að sex árum. Samkvæmt 2. mgr. frumvarpsgreinarinnar skal hver sem skoðar myndefni á netinu eða með annarri upplýsinga- eða fjarskiptatækni sem sýnir kynferðislega misnotkun á barni eða sýnir barn á kynferðislegan hátt, sæta sömu refsingu.

Rökin að baki ákvæðinu eru m.a. þau að stafræn samskipti og dreifing myndefnis á meðal ungmenna verður sífellt algengari og ekki þykir rétt að gera slíka háttsemi refsiverða í öllum tilfellum. Við meðferð málsins var rætt um áskilnað 3. mgr. um samþykki og mögulega sönnunarbyrði vegna þessa. Í greinargerð frumvarpsins kemur fram að miðað verður við að ótvírætt samþykki liggi fyrir og allur vafi þar um verði túlkaður þeim sem myndefnið er af í hag

Sönnunarstaða um samþykki getur verið erfið en ekki á að vera um að ræða öfuga sönnunarbyrði. Í því sambandi undirstrikar nefndin það sem fram kemur í greinargerð frumvarpsins um að vafi um samþykki verði túlkaður þeim sem myndefnið er af í hag og bendir á að í 108. gr. laga um meðferð sakamála, sakamála, nr. 88/2008, hvílir sönnunarbyrði um sekt ákærða og atvik, sem telja má honum í óhag, á ákæruvaldinu. Fyrir nefndinni var jafnframt rætt um ráðgjöf og stuðning við þá sem brjóta gegn börnum og mikilvægi þess að fagleg sálfræðimeðferð standi þeim til boða auk annarra stuðningsúrræða að lokinni afplánun. Fyrir nefndinni var lögð áhersla á að þetta skipti máli til að draga úr ítrekunartíðni barnaníðsbrota. Nefndin tekur undir mikilvægi þess að stjórnvöld hugi að endurkomu einstaklinga sem brotið hafa gegn börnum út í samfélagið, m.a. með því að veita þeim aðgengi að sálfræðimeðferð og félagsráðgjöf meðan á afplánun stendur

Fyrir nefndinni kom fram að enda þótt brot gegn 233. gr. a sæti opinberri ákæru berist lögreglu ekki margar tilkynningar um brot gegn ákvæðinu. Bent var á að ástæða þess gæti m.a. verið sú að almenningur þekkir ekki ákvæðið nægilega vel eða að þeir einstaklingar sem ákvæðinu er ætlað að vernda séu berskjaldaðir, oft í viðkvæmri stöðu og þurfa stuðning við að tilkynna um hatursorðræðu og fylgja málinu eftir. Jafnframt skiptir máli að lögreglan fái nauðsynlega fræðslu um hatursorðræðu. Nefndin telur af því tilefni mikilvægt að fylgst verði með framkvæmd 233. gr. a almennra hegningarlaga og hvort frekari kynningar á hatursorðræðu og afleiðingum hennar sé þörf. Að framansögðu virtu leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt. Undir nefndarálit þetta rita auk þeirrar sem hér stendur hv. þingmenn Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir, Birgir Þórarinsson, Jódís Skúladóttir, Jóhann Friðrik Friðriksson, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir og Logi Einarsson. Bergþór Ólason og Eyjólfur Ármannsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins en Sigmar Guðmundsson áheyrnarfulltrúi er samþykkur áliti þessu. Virðulegur forseti. Ég vil bara ítreka það sem ég sagði áðan um mikilvægi þess að þetta mál fái hraðan og öruggan framgang hér í þinginu.

En það eitt og sér kemur því miður ekki í veg fyrir þessi brot og þess vegna er mikilvægt að vinna líka með aðstoð til handa þeim einstaklingum. Rætt var sérstaklega um sálfræðimeðferð og félagsráðgjöf

til að tryggja enn frekar öryggi barna.

sem mér fannst hljóma vel. Ég vil líka taka heils hugar undir orð hennar um að þetta mál sé mjög brýnt. Það er ánægjulegt að heyra að um það ríki þverpólitísk sátt

ár. Eins og fjallað er um í greinargerð með frumvarpinu er sú breyting til samræmis við það sem þekkist í löndunum í kringum okkur. Rökin fyrir breytingunni eru þó ekki aðeins að halda í við réttarþróun þau eru heldur ekki aðeins bundin við að styrkja réttarvernd barna, heldur felur frumvarpið einnig í sér mikilvæg refsipólitísk skilaboð um stafrænar birtingarmyndir kynferðisofbeldis gegn börnum. Samhliða hinni stafrænu samfélagsbreytingu, sem hefur haft umbyltandi áhrif á íslenskt samfélag eins og önnur, hafa börn og ungmenni tekið tæknina í sínar hendur og það föstum tökum. Það felur í sér mikil tækifæri fyrir einstaklinga og samfélag enda líklegt að hugvit, nýsköpun og tæknifærni verði burðarásar hagkerfis framtíðarinnar. Við verðum hins vegar að tryggja öryggi barna í því. Tölfræði lögreglustjóra um kynferðisbrot sýnir sömu þróun og fjallað hefur verið um í fjölmiðlum, að börn verði í auknum mæli fyrir stafrænum birtingarmyndum kynferðisofbeldis. Löggjöfin nú tekur ekki nægilegt mið af þeirri stöðu og þeim alvarlegu afleiðingum sem brot af þessum toga geta haft í för með sér fyrir þolendur. Umsagnaraðilar í þinglegri meðferð eru sammála um að málið sé mikilvægt framfaraskref og þingnefnd hefur afgreitt málið með tillögu um að það verði að lögum án breytinga, eins og hv. þm. Bryndís Haraldsdóttir fór yfir áðan.

þetta er alveg gríðarlega mikilvæg réttarbót og mikilvægt skref sem við erum að stíga til að vernda hagsmuni barna með tilliti til barnaníðskaflans í málinu, en líka hvað varðar réttarbót fyrir hina hina ýmsu aðila sem þola hafa mátt hatursorðræðu og þær neikvæðu afleiðingar sem því fylgja. Þannig að ég styð þetta frumvarp heils hugar.

Það felur síðan í sér að þessi brot eru miklu umfangsmeiri en þau hafa verið. Þau eru skipulagðari og af leiðir að þau eru oft grófari en áður þannig að þetta skiptir alveg gríðarlega miklu máli. Sú staða kallar einfaldlega á, og hefur gert lengi, að þetta ákvæði hegningarlaga sé uppfært með þeim hætti sem verið er að gera hér.

að afla sér eða öðrum barnaníðsefnis en nú er sem sagt verið að tilgreina sérstaklega í fyrsta skipti að það sé refsivert að dreifa því. Það er auðvitað gríðarlega mikilvægt að við náum utan um þann viðbjóð sem það er

Ekki var um það ágreiningur og ég held að við getum öll verið sammála um að mikið þyrfti til til að hér myndaðist ágreiningur innan þingheims um þetta mál, en það fór engu að síður svo að málið var ekki afgreitt. væntanlega lotið í lægra haldi fyrir einhverju öðru í samningum innan stjórnarflokkanna, ég þekki það ekki, en ég er sannfærð um að það muni ekki gerast aftur. Mig langar líka til að nota tækifærið, úr því að ég hef það, að minna á að við hefðum jafnvel getað verið enn fyrr á ferðinni vegna þess að haustið 2020 lagði þingmaður Viðreisnar, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, fram frumvarp um breytta skilgreiningu á barnaníðsefni með nýjum refsiramma, mál sem hún þekkir í þaula eftir fyrri störf sín sem saksóknari. Það var mál sem fékk mjög jákvæða umfjöllun af hálfu allra þeirra sem sendu inn umsagnir um málið og meðflutningsmenn komu úr öllum flokkum. En það sem drap það mál var sú leiða hefð sem virðist hafa skapast hér á þingi, að mál þingmanna, sérstaklega og sér í lagi stjórnarandstöðuþingmanna, eru eiginlega dauðadæmd frá upphafi og þá skiptir efnisinntakið ekki máli. Þetta skiptir máli, bæði að það mál,

þá ætla ég líka að fagna þeirri breytingu sem verið er að gera varðandi hatursorðræðuna þar sem verið er að útvíkka skilgreininguna þar, vegna þess að allir þeir sem tilheyra hópum sem ákvæðum um hatursorðræðu í hegningarlögum er ætlað að vernda geta upplýst okkur um að hatursorðræða er í sjálfu sér ekkert annað en ofbeldi. Orð meiða nefnilega og sem betur fer hefur okkur, löggjafanum, lengi þótt ástæða til að koma í veg fyrir að einhverjir geti í nafni tjáningarfrelsis rógborið, hætt, smánað eða ógnað einstaklingum eða hópum sem eiga undir högg að sækja. að sækja. Ákvæði sem almennt er kallað hatursorðræða var upphaflega sett inn í almenn hegningarlög hér á landi árið 1973 en hefur síðan verið breytt nokkrum sinnum til að útvíkka það og nú er enn frekari útvíkkun lögð á borð hér af hálfu nefndarinnar sem ef að líkum lætur og vonandi verður að lögum fljótlega. Það er líka svo mikilvægt að hafa í huga, til að svara þeim sem telja að svona ákvæði sé einhvers konar aðför að tjáningarfrelsi, að því er nákvæmlega þveröfugt farið vegna þess að ljót og hatursfull

víðari skilgreining á hatursorðræðu eykur tjáningarfrelsið í íslensku samfélagi og því ber að fagna. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Þetta mál er flutt hér óbreytt. Það er vel unnið og það skal verða að lögum núna.

er hér verið að laga til ýmis atriði í almennum hegningarlögum, m.a. verið að uppfæra löggjöf í tengslum við barnaníð, nokkuð sem svo sannarlega þarf að gera reglulega. Það er því miður þannig að þeir sem stunda þessa iðju nýta nýta sér tækni og alls konar leiðir fram hjá því sem við sem erum að berjast gegn þessu erum með. Því er mikilvægt að fylgja þessu eftir og líka gera það þannig að refsingarnar séu strangari af því að það er mjög algengt að þetta séu síbrotamenn sem

Þetta er grein sem við höfum rætt mikið, m.a. innan Pírata, enda hefur ein af vorum varaþingkonum lent mikið í slíkri hatursorðræðu á netinu.

Og þó svo að það hafi ekki komist inn í þetta ákveðna frumvarp er það von mín að við fáum tillögur frá þeim starfshópi sem fyrst um hvað megi bæta til að tryggja að að verið sé að ráðast á það þjóðfélagsmein sem hatursorðræða er. er. Ég veit að við sem hér inni sitjum erum tilbúin að taka þátt í þeirri baráttu því að sum okkar geta lent í því að verða fyrir slíkri hatursorðræðu. Ég ætla að endurtaka það sem var sagt hér áðan: Það er mikil von mín að atkvæðagreiðsla í þessu máli verði sett sem fyrst á dagskrá

en nú varðandi mútubrot. Með frumvarpinu er brugðist við tilmælum sem koma fram í skýrslu vinnuhóps Efnahags- og framfarastofnunarinnar, OECD, frá desember 2020 vegna fjórðu úttektar um framkvæmd Íslands á samningi um baráttu gegn mútugreiðslum til erlendra opinberra starfsmanna í alþjóðlegum viðskiptum. Nefndin fjallaði um málið og fékk á sinn fund gesti sem greint er frá í nefndarálitinu sem liggur fyrir. Helstu efnisatriði frumvarpsins lúta að breytingum á 264. gr. almennra hegningarlaga í því skyni að taka af allan vafa um að ákvæðið nái einnig til mútubrota er beinast að starfsmönnum erlendra fyrirtækja í opinberri eigu með sama hætti

Er það annars vegar til að bregðast við tilmælum um að refsingar fyrir erlend mútubrot skuli vera sambærilegar og fyrir mútuþágur samkvæmt 128. gr. laganna, þ.e. að hámarki sex ára fangelsi, og hins vegar er kveðið á um hækkun refsihámarks til að unnt verði að beita upptökuheimild í 69. gr. b laganna þegar sakfellt er fyrir erlend mútubrot.

Bergþór Ólason og Eyjólfur Ármannsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins. Birgir Þórarinsson var fjarverandi en nýtti sér heimildarákvæði til að skrifa undir nefndarálitið. Ég tel þetta skýra sig sjálft og er framhald af því sem við höfum verið að fást við núna í einhvern tíma hér á þingi.

Herra forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti með breytingartillögu um frumvarp til laga um evrópska áhættufjármagnssjóði og evrópska félagslega framtakssjóði frá efnahags- og viðskiptanefnd. Helstu atriði frumvarpsins eru eftirfarandi: Lagt er til að innleidd verði í íslenskan rétt ákvæði reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins um evrópska áhættufjármagnssjóði (ESB) nr. 345/2013 frá 17. apríl 2013, og um evrópska félagslega framtakssjóði frá 17. apríl 2013, nr. 346/2013. Með gerðunum er kveðið á um skilyrði sem rekstraraðilar þurfa að uppfylla vilji þeir við markaðssetningu sérhæfðra sjóða innan EES

fjárfestingarheimildir sjóðanna, fjárfestingarmarkmið og flokka fjárfesta sem eru hæfir til að fjárfesta í þeim. Nefndin fjallaði um málið og fékk á sinn fund gesti og bárust umsagnir. Í umsögn Seðlabanka Íslands eru lagðar til breytingar sem eru tæknilegs eðlis. Nefndin óskaði eftir afstöðu fjármála- og efnahagsráðuneytisins til umsagnarinnar. Nefndin leggur til breytingar í samræmi við umsögn Seðlabanka Íslands og tillögur í minnisblaði ráðuneytisins. Auk nokkurra annarra tæknilegra breytinga leggur nefndin til að gildistaka frumvarpsins miðist við 1. júlí árið 2022. Að framansögðu virtu leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem nefndin leggur til í áliti sínu, enda er þetta frumvarp til bóta. Undir nefndarálitið rita auk þess sem hér stendur hv. þingmenn Ágúst Bjarni Garðarsson, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eva Dögg Davíðsdóttir, Diljá Mist Einarsdóttir, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir og Jóhann Páll Jóhannsson.

Af augljósum ástæðum er ljóst að gildistaka frumvarpsins getur ekki orðið afturvirk, eins og lagt er til í frumvarpinu, heldur miðast gildistakan við 1. júlí 2022.

sérstaklega varðandi þessa félagslegu framtakssjóði, að það sé gott regluverk í kringum þá

Þá er gott að það sé til regluverk sem hjálpar okkur að skilgreina hvað það er í rauninni að vera félagslegur framtakssjóður: Í hverju mega slíkir sjóðir fjárfesta

Það hafa svo sem komið upp ábendingar varðandi það að Evrópusambandsskilgreiningin á því hvað er samfélagslega gott og ekki gott sé kannski aðeins of víð enn þá. En ég treysti á að ef að ef einhver göt eru í þeim skilgreiningum þá verði þau löguð sem fyrst. Það er von mín að við sjáum einmitt svona félagslega, evrópska framtakssjóði koma hingað til lands þeir séu stofnaðir hér á landi og að þessir sjóðir séu að horfa á það að fjárfesta í hlutum sem skila okkur ekki bara gróða í peningum heldur líka því hvernig við hugsum um umhverfið, hugsum um samfélagið og það hvernig framtíðin mun verða fyrir þær kynslóðir sem erfa það eftir okkur.

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum um lýsingu verðbréfa sem boðin eru í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði, nr. 14/2020, og lögum um upplýsingaskyldu útgefenda verðbréfa og flöggunarskyldu, nr. 20/2021 (ESB-endurbótalýsing o.fl.). Nefndarálitið er frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar. Helstu atriði frumvarpsins eru eftirfarandi: Frumvarpið kveður á um breytingar á lögum um lýsingu verðbréfa sem boðin eru í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði til innleiðingar á reglugerð ESB. Tvær meginbreytingar felast í reglugerðinni. Annars vegar er hámarksundanþága lánastofnana frá skyldunni um að birta lýsingu ef um er að ræða útboð eða ef verðbréf, sem ekki eru hlutabréfatengd og sem gefin eru út, eru tekin til viðskipta á skipulegum markaði samfellt og endurtekið, hækkuð úr 75 milljónum evra í 150 milljónir evra á 12 mánaða tímabili. Hækkuninni er ætlað að gefa lánastofnunum svigrúm til að styðja við fyrirtæki sem þurfa á fjármögnun að halda vegna efnahagsáhrifa heimsfaraldurs kórónuveiru. Hins vegar kveður reglugerðin á um nýtt tímabundið og styttra form lýsingar, svokallaða ESB-endurbótalýsingu, til fyllingar við áður útgefnar lýsingar. Endurbótalýsingunni er ætlað að auðvelda endurfjármögnun í kjölfar heimsfaraldursins samhliða því að tryggja að kröfum um samræmda, einfalda og auðskiljanlega upplýsingagjöf sé fullnægt. Samkvæmt reglugerðinni fellur heimild til að notast við endurbótalýsingu ESB og hámarksundanþáguna úr gildi 31. desember 2022. Loks kveður frumvarpið á um breytingu á lögum um upplýsingaskyldu útgefenda verðbréfa og flöggunarskyldu, nr. 20/2021, sem ætlað er að tryggja að hugtakanotkun og vísanir á milli laga samræmist lögum um markaði fyrir fjármálagerninga, nr. 115/2021. Nefndin fjallaði um málið og fékk fulltrúa fjármála- og efnahagsráðuneytisins á sinn fund. Að framansögðu virtu leggur meiri hlutinn til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt. Undir nefndarálitið rita auk þeirrar sem hér stendur hv. þingmenn Diljá Mist Einarsdóttir, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, Kristín Hermannsdóttir og Steinunn Þóra Árnadóttir.